Frú forseti. Kveikur fjallaði um krónuna í gær. Fjallað var um þá staðreynd að sum fyrirtæki fá að losna undan kostnaðarsömum krónusveiflum á meðan heimilin þurfa ítrekað að þola rothögg vegna þessa sama óstöðugleika. Þátturinn dró fram mismunandi sjónarmið í samfélagi þar sem beinn kostnaður við krónuna er í kringum 300 milljarðar á ári. Þetta var stórfínn þáttur. Fyrrverandi fjármálaráðherra, Bjarni Benediktsson, brást við með fjölmiðlarýni. Þetta er áróður gegn krónunni og hneyksli, segir hann, án þess að nefna eina einustu staðreyndavillu. Bjarni, sem ber auðvitað mikla ábyrgð á vaxtabrjálæðinu sem núna er allt að drepa, segir að í þáttinn hafi vantað umræðu um gengisáhættu og er þar að vísa í myntkörfulánin fyrir hrun. En hvað sagði Bjarni Benediktsson um nákvæmlega þetta í lok árs 2008 þegar þjóðin sleikti sár sín, m.a. vegna þess að gjaldmiðillinn hrundi? Þar sagði hann, með leyfi forseta: „En sé horft til lengri tíma er hætt við að krónan verði okkur fjötur um fót. Sá sveigjanleiki sem krónan veitir okkur til að kljást við afleiðingar mistaka í hagstjórn eða til að bregðast við ytri áföllum á sér því miður þá skuggahlið að vera sveifluvaldandi og geta ýtt undir óstöðugleika í hagkerfinu. Óstöðugur gjaldmiðill dregur úr trausti á hagkerfinu …“ Þegar Þegar nákvæmlega sömu sjónarmið og hans árið 2008 eru veðruð í gær af virtum hagfræðingur þá heitir það hneyksli og áróður gegn krónunni. Nýi Bjarni er sem sagt að gagnrýna gamla Bjarna fyrir áróður og er hneykslaður. Honum fannst eitt og annað vanta í umfjöllunina sem þjónar varðstöðunni með krónunni en hann gleymir sjálfur viljandi að nefna okurvextina og verðbólguna sem er alltaf miklu hærri á Íslandi en annars staðar. Hann gleymir líka að nefna hagstjórnarmistök Sjálfstæðisflokksins sem felast í útgjaldaaukningunni. Minnisleysið náði líka yfir langvarandi lágvaxtarskeiðið sem hann lofaði fyrir tveimur árum og stóð yfir í korter. Það er ekki Kveiksþátturinn sem er hneyksli, það er ábyrgðarflótti Sjálfstæðisflokksins sem er hneyksli. Það að saka fjölmiðil um áróður

Einnig segir í fréttinni: „Gera má ráð fyrir að lítil lestrarfærni hái um 20.000 manns til viðbótar þannig að 35.000 manns lesi illa á Íslandi.“

Virðulegi forseti. Í morgun birti Öryrkjabandalagið kolsvarta skýrslu um stöðu fatlaðs fólks á Íslandi. Rúmlega 30% þeirra búa við fátækt, 20% við sárafátækt. 70% geta ekki mætt neinu sem heitir óvænt útgjöld öðruvísi heldur en að stofna sér í skuldir. Yfir 50% búa við versnandi fjárhagsstöðu miðað við árið í fyrra. Um 50% neita sér um allt félagslegt allt félagslegt vegna fjárhagsstöðu, geta ekki farið í bíó, geta ekki keypt sér pítsu, þau geta ekki tekið þátt í einu eða neinu. Þau geta ekki keypt eina einustu afmælisgjöf. 40% neita sér um nauðsynlegan klæðnað og næringarríkan mat. Þau geta ekki mætt grunnþörfum barnanna sinna eins og að gefa þeim einhvern kost á tómstundum, gefa þeim jólagjafir. Einstæðir foreldrar á örorkulífeyri, endurhæfingarlífeyri og örorkustyrk eru á öllum mælikvörðum verst staddi þjóðfélagshópurinn. Tæplega 90% einhleypra mæðra geta ekki mætt neinum aukaútgjöldum án þess að stofna til skulda. 40% þeirra þurfa að leita á náðir hjálparstofnana eftir mataraðstoð. 50% einhleypra foreldra geta ekki veitt börnum sínum nauðsynlegar klæðnað eða næringarríkan mat. Þau geta heldur ekki kostað þátttöku barna sinna í íþróttum eða nokkru öðru. 60% einhleypra foreldra eru að bugast undan húsnæðiskostnaði og standa ekki undir honum. 70% búa við slæma andlega líðan og hlutfallið er þannig að um 80% einhleypra foreldra búa við slæma andlega heilsu. Hátt hlutfall þessa fólks hefur nær daglega hugsað um að taka sitt eigið líf, það væri betur komið án þeirra. 60% búa við félagslega einangrun og 40% neita sér um tannlækna- og sálfræðikostnað af því að þau hafa ekki efni á því. En hér höfum við forsætisráðherra sem sagði árið 2017 í september að það að láta fátækt fólk bíða eftir réttlætinu væri það sama og að neita því um réttlæti. Ég segi þetta: Þetta eru ógeðsleg stjórnvöld. Ég fyrirlít þessi stjórnvöld. Þau kunna ekki að skammast sín.

Þetta á við í lesskilningi, stærðfræðilæsi og náttúruvísindum. Einkunn Íslands hefur lækkað hraðast frá mælingunni 2018. Hvað erum við að gera rangt? Nú er það ekki svo að hér á landi fari miklu lægra hlutfall landsframleiðslu til grunn- og framhaldsskóla en í öðrum OECD-ríkjum, og erum við með næsthæstu framlögin hlutfallslega. Þetta er einfaldlega ein birtingarmynd þess að það skiptir ekki öllu máli hversu mikill peningur er settur í málin þegar hitt skortir; skýra framtíðarsýn, markmiðasetta stefnu með mælanlegum mælikvörðum og pólitískan vilja og úthald til að fylgja stefnunni. Og hver er þá staðan þar? Ég tilheyri ekki stjórnarmeirihlutanum sem ber ábyrgð á menntamálum þjóðarinnar undanfarin ár en mér finnst mikilvægt að hann hlusti og taki mark á þeim sem þekkja best til og hafa skýra sýn á stöðuna. Þessi staða kostar íslensk börn lífsgæði og tækifæri. Jón Pétur Zimsen, aðstoðarskólastjóri Réttarholtsskóla, sagði í tilefni þessara birtingar,

Jón Pétur gagnrýndi það líka að skólarnir fái ekki að eigin niðurstöður þó að þeir séu í einstakri stöðu til að geta nýtt prófin til að rýna í og finna leiðir til úrbóta, vegna þess að ólíkt því sem gerist í stærri samfélögum þá taka allir nemendur hér þessi próf. Þetta eru fullkomlega samanburðarhæf gögn, gríðarlega mikilvæg, en nei. Þá má spyrja: Skipta þægindin sem felast í nafnleysinu meira máli en tækifærin sem felast í því að rýna hvað fór úrskeiðis og finna leiðir til úrbóta? Er það raunverulega þannig sem við ætlum að nálgast þessi mál?

Frú forseti. Síðasta haust biðu 279 karlar á biðlista eftir afplánun í fangelsi, 279 manna hópur sem hafði verið dæmdur í fangelsi af dómstólum landsins. Þessar tölur úr fangelsunum bárust eftir að ég lagði fram spurningar til þáverandi dómsmálaráðherra. Meðalbiðtími eftir því að vera kallaður inn til afplánunar var rúm tvö ár eftir að dómur féll, rúm tvö ár liðu sem sagt frá því að dómstólar dæmdu fangelsisdóm þar til afplánun hófst. Fangelsismálastofnun hefur sætt niðurskurði samfleytt í 21 ár og Íslandi er núna land þar sem dæmdir ofbeldismenn afplána ekki alltaf fangelsisdóma sína, bara vegna þess að fangelsin geta ekki tekið við mönnum í fangelsi. Fangelsisdómar beinlínis fyrnast vegna þess að það hefur ekki verið til fjármagn. Þetta þýðir að dómar sem dómstólar landsins hafa fellt verða í raun að engu, að langt ferli við að skera úr um sekt manna í sakamálum fyrir dómstólum landsins verður að engu. Á síðustu tíu árum fyrndust 275 dómar, fjórir kynferðisbrotadómar og 31 dómur fyrir ofbeldisbrot. Þetta eru þau brot í samfélaginu sem þykja hvað alvarlegust, alvarleg brot gegn fólki. En birtingarmyndirnar eru víðar. Það gerist aftur og aftur að dómstólar dæma vægari dóma, bara vegna þess hve málin hafa dregist innan kerfisins. Dómar fyrir alvarleg brot, jafnvel kynferðisbrot, eru skilorðsbundnir vegna þess að málin hafa tekið of langan tíma í kerfinu. Ástæðan er engin önnur en sú að það er álag innan kerfisins. Getur þetta gengið svona upp? Grunnhlutverk ríkisins er að tryggja öryggi fólksins í landinu og ekkert eitt svar útskýrir stöðu mála betur hér en að málaflokkurinn hefur verið vanfjármagnaður og til til lengri tíma. Og nú kemur skýrsla Ríkisendurskoðunar sem er eins skýr áfellisdómur og hugsast getur yfir stjórnvöldum.

Við getum rætt fjálglega um orkuskipti en það er algerlega fjarstæðukennt við þessar aðstæður.

Þau eru gríðarlega mörg tækifærin í grænum iðnaði þar sem við höfum kallað eftir erlendri fjárfestingu. Við erum að verða sem samfélag af milljörðum ef ekki tugmilljörðum í tekjur á hverju einasta ári vegna þeirrar stefnu sem hefur verið rekin. Það sem við ættum að vera að ræða, virðulegur forseti, hér á þingi eru neyðarráðstafanir, ekki bara til þess að tryggja heimilum raforku, tryggja að það komi ekki til skerðinga í vetur á raforkuafhendingu til heimila menn þurfi að slökkva ljósin á ákveðnum tímum sólarhringsins, við ættum að vera að ræða það hvernig við setjum raforkuframleiðslu og dreifingu raforku í forgang í þessu landi. Það er stærsta áskorunin að mínu mati sem þetta samfélag stendur frammi fyrir. Um leið og við gerum það þá förum við að sjá hér mögulega tekjumyndun inn í framtíðina sem gerir það að verkum að menn, í tengslum við umræðu um fjárlög, geta hætt að ræða hér um alls konar skattahækkanir út og suður

Meðal þeirra eru íslenskir bændur sem lengi hafa beðið aðgerða af hálfu ríkisins. Staða bænda er alvarleg og hér er um atvinnumál, fæðuöryggismál og ekki síst byggðamál að ræða. Meiri hluti fjárlaganefndar hefur lagt til að 198 millj. kr. verði varið í verkefni í þágu innlendrar matvælaframleiðslu. Það er aukið kynbótastarf, styrking innviðauppbyggingar, stuðningur við kornrækt og vinna við verndandi arfgerðir gegn riðuveiki í íslensku sauðfé.

að ræða 1,6 milljarða kr. stuðning til 982 einstaklinga. Meðal þeirra tillagna eru ungbændastuðningur, viðbótarfjárfestingarstuðningur, viðbótarbýlisstuðningur og viðbótargreiðslur á holdakýr. Þessar aðgerðir eru þýðingarmikið viðbragð við stöðunni í dag en er hægt að gera betur? Svarið við því er einfalt, það er já. Mörg verkefni bíða enn og þar ætlar Framsókn að standa vaktina eins og alltaf. Við horfum til breytinga á tollvernd og aukinna innflutningskrafna í samræmi við staðla í innlendri matvælaframleiðslu. Einfalda þarf verkið í kringum framleiðsluna. Við ætlum að leita lausna í formi hlutdeildarlána og opinbers stuðnings við langtímafjárfestingar bænda og veita þarf afurðastöðvum heimild til sameiningar. Koma þarf frekari fjármagni til nautgripabænda sem og garðyrkjubænda. En ásamt þessu þurfum við áfram að stuðla að nýliðun og kynslóðaskiptum innan greinarinnar. Allt raunhæfar lausnir sem gætu bætt stöðuna til muna. gegnum söguna hafa bændur tryggt fæðuöryggi þjóðarinnar. Þeir verða ekki síður mikilvægir í framtíðinni. Nú þegar við skrifum handrit framtíðarinnar verðum við að tryggja að þeir séu vel í stakk búnir. Hér hafa margir þingmenn talað fyrir bættum aðstæðum bænda og ég trúi ekki öðru en að nú láti þeir verkin tala. Forseti. Ríki heims funda þessa dagana um loftslagsvandann í Dúbaí á COP28. Þar er Ísland aðili að loftslagshamfarasjóði sem hefur það hlutverk að veita stuðning vegna tjóns sem fátækari ríki verða fyrir vegna loftslagsbreytinga. Það er vel þó að ég telji til skammar að ríkisstjórninni finnist litlar 80 milljónir vera ásættanlegt framlag í þann sjóð. Þetta sýnir enn og aftur að í loftslagsmálum er meira um fögur fyrirheit en efndir af hálfu Íslands. Loftslagsváin er alþjóðlegt vandamál sem hefur mjög ólík áhrif eftir því hvar fólk er búsett. Þannig eru áhrifin bæði alvarlegri og valda meiri eyðileggingu í því sem er oft kallað hið hnattræna suður, en það eru fátækari ríki heims sem hafa færri úrræði til að aðlaga sig eða bregðast við hamförum af völdum loftslagsbreytinga. Við hér í norðri höfum fleiri úrræði til að takast á við ástandið og þurfum að hafa það að leiðarljósi á öllum stigum. Íslensk stjórnvöld þurfa að taka ábyrgð á sínum þætti í að skapa það neyðarástand sem nú ríkir og styðja fátækari ríki til að aðlagast og byggja upp græna innviði með réttlátum umskiptum, auðmýkt og mannúð að leiðarljósi. Loftslagsflóttafólk er fólk sem hefur þurft að flýja heimkynni sín vegna áhrifa loftslagsbreytinga sem leitt hafa til öfga í veðurfari, þurrka, flóða, hækkandi vatnsyfirborðs, ástands sem leiðir til fæðuskorts og til vopnaðra átaka. Í dag eru um 110 milljón manns á flótta og því er spáð að neyðarástand í loftslagsmálum muni leiða til allt að milljarðs fjölgunar. Við getum ekki bæði synjað flóttafólki um hæli og neitað að axla ábyrgð á okkar hlut í að skapa vandann. Ég kalla eftir því að við öxlum ábyrgð, að við viðurkennum að við séum ekki að gera nóg, horfumst í augu við það og gerum betur. Grænþvottur þessarar ríkisstjórnar er ekki lengur í boði. Virðulegi forseti. Niðurstöður PISA gefa okkur gott tækifæri til að ræða hvert við stefnum í skólamálum og sem skólasamfélag. Við viljum ná betri árangri í PISA en við náum hvorki árangri með töfralausnum né tímabundnum aðgerðum, það þarf langtímasýn. Skilaboðin úr umræðu gærdagsins eru skýr um að allir í íslenskra skólasamfélaginu líti í eigin barm; sveitarfélög, einstakir skólar, starfsmenn og foreldrar en ekki síst ríkisvaldið sem fer með forystu í skólamálum. að sveitarfélögin beri ábyrgð á grunnskólunum þarf ráðuneyti menntamála að tryggja öfluga, faglega forystu og þjónusta starfsfólk sem vinnur með börnum um land allt, m.a. til að tryggja aðgang að þekkingu til starfsþróunar, námsgögnum og matstækjum. Hér á Alþingi eru einmitt frumvörp í vinnslu sem geta leitt til mikilvægra umbóta í skólakerfinu, m.a. um Miðstöð menntunar og skólaþjónustu, og gleymum því ekki að árangur í námi er liður í farsæld. Það þarf að vinna að umbótum í gegnum grunn- og símenntun kennara. Það þarf að nota sérfræðiþekkinguna sem styður skólakerfið til að byggja upp einstaklinga þannig að allir nái tökum á grunnfærninni; læsi á íslensku, stærðfræði og umhverfi, undirstöðum náms. Markmið greininganna á að vera að tryggja stuðning við ólíkar námsleiðir til að allir nýti sína hæfileika til fulls. Greining má ekki í neinum tilvikum verða afsökun skólasamfélags fyrir því að einstaklingar nái ekki árangri heldur tæki fyrir einstaklinginn til að ná árangri. Hlutverk skólakerfis er að efla einstaklinga til að taka ábyrgð á eigin lífi og búa þeim jöfn tækifæri til náms. Ef líðanin er góð og grunnfærni næst fleyta þrautseigja og forvitni fólki langt.

banna því að nota íslykilinn frá og með næstu áramótum. Hvers vegna? Bara af því að þið sem eruð með völdin í þessu máli teljið ykkur hafa vit fyrir þessum hópi fólks og það hafi ekkert annað val en ykkar guðlegu rafrænu skilríki.

Forseti. Mannskepnan fæðist óvenjuósjálfbjarga. Í þó nokkuð mörg ár frá fæðingu er barn upp á umsjónaraðila sína komið og þarf að treysta á þá til að tryggja velferð sína þar til það lærir smám saman að bjarga sér sjálft. Stigvaxandi ábyrgð barns á eigin lífi er nauðsynlegur undirbúningur fyrir lífið. Samkvæmt lögum hefst það m.a. á samráðsrétti, svo með sjálfsákvörðunarrétti á tilteknum sviðum uns fullu sjálfræði er náð við 18 ára aldur. Beinn sjálfsákvörðunarréttur barns hefst um 12–16 ára aldurs. 12 ára gamalt barn verður t.d. ekki ættleitt nema með samþykki þess sjálfs. Fram að því er samráðsréttur við börn stigvaxandi allt frá því að þau eru fær um að tjá upplifun sína og afstöðu með orðum. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna er mikilvægastur allra alþjóðasamninga um réttindi barna. Var hann settur á þar sem réttindi barna þóttu ekki nægilega tryggð í gildandi mannréttindasamningum. 12. gr. barnasáttmálans er ein af grundvallarreglum hans og forsenda þess að börn geti notið réttinda. Með henni er börnum tryggður sjálfstæður réttur til að láta skoðun sína í ljós og að tekið sé tillit til skoðana þess. Svo virðist sem sum stjórnvöld líti svo á að réttur barns til að tjá sig í máli er það varðar snúist fyrst og fremst um vitnisburð barnsins um aðstæður sínar. Það er hins vegar ekki það sem barnasáttmálinn og lagaákvæði byggð á honum segja. Í barnasáttmálanum segir að tryggja skuli barni, sem myndað getur eigin skoðanir, rétt til að láta þær frjálslega í ljós í öllum málum sem það varða og skal tekið réttmætt tillit til skoðana þess í samræmi við aldur þess og þroska — ekki vitnisburðar: skoðana. Réttur barns til að tjá sig takmarkast því ekki við rétt til að bera vitni í eigin máli enda byggist sá réttur á rannsóknarreglu og öðrum grundvallarreglum stjórnsýsluréttar og réttarfars sem hafa ekkert sérstakt með sjálfstæðan rétt barns til að tjá sig að gera. Forseti. Sýnum börnum virðingu til jafns á við verndina sem þeim ber. Hlustum á börnin og tökum mark á þeim.

„Stærsti hluti fatlaðs fólks á erfitt með að ná endum saman eða 75 %. Ríflega þriðjungur býr við fátækt og helmingur metur fjárhagsstöðu sína verr en fyrir ári.“ Mér finnst mjög merkilegt að lesa niðurstöður þessarar skýrslu og ýmissa annarra skýrslna líka varðandi fátækt barna, varðandi skýrslubeiðni um hvað fátækt kostar samfélagið

En samt standa stjórnarliðar alltaf hérna í fjárlögum og segja að allt sé svo skínandi fínt og að aldrei hafi ráðstöfunartekjur verið hærri og ég veit ekki hvað. Hvort tveggja getur ekki verið satt og hverjum eigum við þá að trúa þegar allt kemur til alls? Allar bækurnar og skýrslurnar og minnisblöðin sem við fáum benda til þess sem kemur fram í þessari skýrslu; að við höfum ekki tryggt grunninn, að við höfum ekki tryggt lágmarksframfærslu og öryggi fólks. Þar er kannski líka um að kenna ákveðnum vanda varðandi hvernig þeim kerfum er fyrir komið,

Frú forseti. Það er í raun þyngra en tárum taki að fylgjast með þeirri niðurstöðu sem birt var í PISA-könnuninni svokölluðu í gær. Undarlegast af öllu er að menntamálaráðherra og barnamálaráðherra svona að einhverju marki ypptu öxlum og segja að við þessu var að búast, þegar flokkur þeirra hefur haft með þessi mál að gera jafn lengi og raunin er. Og hver eru viðbrögðin? Það á að bregðast við með nýrri stofnun. Eins og margir hér á undan mér í dag þá vakti athygli mína viðtal við Jón Pétur Zimsen, aðstoðarskólastjóra Réttarholtsskóla, og ég bara hvet fólk sem ekki hefur lesið það viðtal að glöggva sig á því. En þar er haft eftir

Tækifærin og lífsgæðin sem er verið að hafa af íslenskum börum með þessu. Það er þyngra en tárum taki að sjá þetta, að börn séu að tapa heilu skólaári hérna á milli kannana.“ Virðulegi forseti. Ég held að okkur standi ekki annað til boða en að fara í alvarlega naflaskoðun, við erum einhvern veginn á þeim stað núna.

að vilja kenna sjö ára börnum mjög framsækna kynfræðslu. Ég er ekki viss um að það sé leiðin sem við eigum að fara fram á veginn í þessum efnum. Við erum kannski líka búin að gleyma okkur dálítið í því að okkar elskulegu börn séu meira upplýst um réttindi sín en skyldur og að engan megi skamma og engan megi verðlauna og megi ekki bera saman. Skólar fá ekki einu sinni að bera saman niðurstöður sín á milli úr þessari könnun. Þetta er einhver furðuleg nálgun sem við í þinginu þurfum að rífa úr núverandi farvegi. (Forseti hringir.) Ég held að fremst í þeirri röð væri að gera gögn sem snúa að þessari könnun opinber og samanburðarhæf á milli skóla þannig að auðvelt verði að glöggva sig á hvar skóinn kreppir helst.

Hæstv. forsætisráðherra lýsti þar þeirri afstöðu Íslands að markmið Parísarsáttmálans skuli standa, eða halda öllu heldur, og hlýnun jarðar skuli ekki fara yfir 1,5°C. Að auki lýsti hún yfir eindregnum stuðningi við útfösun jarðefnaeldsneytis og að þjóðir heims hættu niðurgreiðslu á því. Á meðan berast ýmsar fréttir er lúta að umhverfismálum og neyslu þjóða en í ár verða sett ný met í útblæstri vegna brennslu á jarðefnaeldsneyti. Misskipting auðs í heiminum hefur áhrif á neyslu okkar. Í dag berast þær fréttir til að mynda að samkvæmt nýrri skýrslu UNICEF búi fimmtungur barna í ríkustu löndum heims við fátækt. Þar má minna á að óhollt mataræði og endingarverra vöruúrval er líka fylgifiskur fátæktar. Þessu þarf að breyta, virðulegi forseti. Öll ættum við að hafa sömu möguleika á því að borða hollan mat og næringarríkan mat og öll ættum við að geta fjárfest í endingargóðum vörum. Hvort tveggja stuðlar að aukinni velsæld og bættri umgengni við jörðina okkar. Það er með öllu óréttlátt að velta skuldinni yfir á þá einstaklinga sem ekki bera sömu ábyrgð og þau sem nóg hafa. Mig langar því, virðulegi forseti, nú í aðdraganda jóla að hvetja hv. þingmenn og önnur þau sem eiga nóg að rifja upp nægjusemina sem var einu sinni talin hér til dyggða og er algerlega nauðsynleg ef okkur á að takast að stemma stigu við þeirri óheillaþróun sem við okkur blasir. Við getum ekki gengið gegndarlaust á gæði jarðar, gæðum sem þar að auki er misskipt.

Virðulegi forseti. PISA-könnunin er eina samræmda prófið sem eftir er í landinu og sýnir skelfilegar niðurstöður. Lausnin er ekki að leggja af þetta eina samræmda próf sem eftir er heldur að taka mark á niðurstöðum þess og bregðast við þeim. Af hverju fer ólæsi vaxandi meðal ungs fólks og meðal þjóðarinnar? Eitt er að einhver brotalöm virðist vera í lestrarkennslu og mikilvægt virðist að þar séu teknar upp árangursríkari aðferðir en höfðinu ekki barið við steininn. Annað er almennt sinnuleysi um gildi lestrar og gildi menntunar almennt. Þar er mikilvægast að sitja með ólæstum börnum með bók og lesa fyrir barnið svo það myndist tenging milli bókstafa og orða snemma og bókstafirnir séu kunnuglegir frá fyrstu tíð. Ipaddar og hljóðbækur koma ekki í stað bóka. Hlustun kemur ekki í stað lestrar. Gúgl kemur ekki í stað þekkingaröflunar. Við getum öll séð fyrir okkur mynd af nútímafjölskyldu sem samanstendur kannski af fimm eða sex einstaklingum sem sitja í einu rými og grúfa sig allir ofan í símana þegjandi nema ef til vill hundurinn sem ekki hefur enn verið hlekkjaður við skjá. Hér er lykilorðið þögn. Fólk notar ekki tungumálið til samskipta sín á milli í sama mæli og það gerði nema ef til vill til að skiptast á stuttum athugasemdum. Við höfum, frú forseti, upplifað meiri breytingar hér á þjóðfélagsháttum en aðrar kynslóðir lengi og því fylgir ekki bara meiri velmegun, meiri aðgangur að upplýsingum og afþreyingu heldur líka menningarrof. Niðurstöður PISA sýna djúpstæðan samfélagslegan vanda.

og er hægt að koma víða við í slíkri umræðu. Ég ætla að vera kannski meira á almennu nótunum heldur en í einstaka töflum og tölum frumvarpsins en aldrei að vita nema maður komi aðeins inn á það.

bara ansi mörg ár aftur í tímann þá hafa þau verið ansi mörg fjárlögin sem eru rædd við hinar ýmsu krefjandi aðstæður þar sem ýmislegt hefur komið upp á.

Allt hefur þetta bæði bein og óbein áhrif á það sem við erum að gera. Við verðum svolítið að horfa á okkar veruleika í þessu ljósi. Því skiptir miklu máli hvernig við höldum á fjármálum hins opinbera til að geta tekist á við allar þessar áskoranir og hvernig við tryggjum okkar velferð og hag okkar þjóðar, okkar íbúa, í þessari stöðu. Með þetta fyrir framan okkur þá eru hér lausir kjarasamningar á sama tíma og við erum með of mikla verðbólgu og of háa vexti sem hafa verið að safnast upp hérna eftir heimsfaraldur og stríð.

og við þurfum að gera allt sem við getum til þess. Ég trúi því að við höfum aðstæður til þess hér á landi. Við þurfum að takast saman á við þessa þessa efnahagslegu stöðu, bæði hér á Alþingi við einmitt gerð fjárlaga, hvernig við förum með opinbert fé og ráðstöfum því, hversu agað það er. Það þurfum við að gera með Seðlabankanum sem heldur á stilliskrúfunum í peningastefnunni og það þurfum við að gera með fólkinu í landinu, þá helst í gegnum kjarasamninga, og með aðilum vinnumarkaðarins þar,

Við erum í góðri stöðu með ríkisfjármálin á marga mælikvarða. Ef við miðum okkur við nágrannaþjóðir okkar og innan OECD og víða er staðan mjög góð hér.

og þá sérstaklega í litlum og meðalstórum fyrirtækjum ásamt heimilunum. Þannig að ábyrgð okkar hér er mikil þegar við fjöllum um þetta. Þá held ég að það sem geti haft mikil áhrif á þetta sé að við náum hér skynsömum kjarasamningum. Þá þurfa þessi fjárlög að vinna með því og því verðum við að passa okkur á því að hafa þau aðhaldssöm og ekki auka á verðbólguna eða álögur á vinnandi fólk sem hefur kannski verið allt of algengt. En ég vildi á sama tíma benda á það að á undanförnum tíu árum höfum við náð að draga á mörgum stöðum úr álögum og skattbyrði á millistéttina og annað og þannig hefur leyst úr kjarasamningum án þess að gera þá of stóra inn á milli.

Það eru margir sem lifa enn við skort og við viljum gera betur þar en við viljum líka gera betur fyrir millistéttina og bara alla þegna okkar.

Það er heilbrigðiskerfið, það eru samgöngurnar og það er menntakerfið og og félagslega kerfið, að þetta sé til staðar fyrir fólkið þó að ríkið þurfi ekki alltaf að sinna þessu öllu saman. En það þarf að tryggja svolítið að þetta sé. Við Við sjáum það núna einmitt í jarðhræringunum í Grindavík að þá þurfum við líka að tryggja að ríkið sé þessi trygging í svona aðstæðum og komi og hjálpi okkur að byggja upp innviðina og að fólk hafi

sem við þurfum að bera ábyrgð á, fjármagnið sem er í fjárlögunum, en líka að finna aðrar leiðir til þess að fjármagna eins og í samgöngumálunum. Það er smá aukning í samgöngumálin hér og ég held að við verðum að kalla það ekki fjárútlát heldur fjárfestingu. Við erum að ráðstafa fé mjög vel í öll samgöngumannvirki sem eru hagvaxtarskapandi, búa til byggðafrelsi og hjálpa atvinnulífinu að vaxa til þess að skapa aukna

Gagnaverin eru byrjuð að koma úti um landið, landbúnaðarframleiðslan, matvælaframleiðslan öllsömul, þetta er allt saman hægt að auka með góðum og öflugum innviðum eins og samgöngum, orkuinnviðum, fjarskiptainnviðum og öðru slíku sem við þurfum að sjá til þess að sé hægt að framkvæma. Í sumu af því þarf að fjárfesta af hinu opinbera, annað þurfum við að hafa tækifæri til þess að

þar fá það greitt til baka með notendagjöldum og öðru slíku. Ég held að þannig sé hægt að hraða uppbyggingu þessara innviða og skapa hér mikinn hagvöxt. Það góða líka við samgöngurnar, af því að við erum að tala hér um verðbólgu og þenslu og annað slíkt,

þá getum við gert mjög mikið betur þar. Og þegar við breyttum á sínum tíma lögum um opinber fjármál þá var verið að tala um svona rammasett útgjöld þannig að það átti að reyna að fá framkvæmdarvaldið eða ráðherrana svolítið til að forgangsraða betur þeim fjármunum sem þeir hefðu til ráðstöfunar í

Og hafandi setið núna í nokkur ár í fjárlaganefnd, bæði sem aðalmaður og sem varamaður þar áður, þá finnst mér ég einhvern ekki sjá þessi rammasettu útgjöld virka nógu vel. Ef það koma ný verkefni þá er alltaf reynt að koma til fjármálaráðherrans eða í fjárlaganefndina og sannfæra okkur um hversu mikilvæg verkefnin eru og það þurfi það þurfi verulega að fá nýtt fjármagn í þetta nýja góða verkefni án þess að það sé tekið af einhverju öðru sem er ekki bara jafn mikilvægt og það var þegar það var sett af stað.

Svo þurfum við líka bara að þora að fara inn í þau stóru kerfi eins og heilbrigðiskerfið, menntakerfið, millifærslukerfin, við höfum verið í vaxtabótakerfinu t.d., í húsnæðisstuðningnum, og gera breytingar, fara þarna inn í þessi kerfi og segja: Þarna erum við með gríðarlega mikla fjármuni,

Þarna held ég að sé hægt að gera mjög mikið betur á mörgum stöðum. Ég nefndi hérna vaxtabótakerfið þar sem voru gríðarlegir fjármunir í einmitt vaxtabætur, að greiða niður húsnæðislán

dregur úr verðbólgu, er sparnaðarhvetjandi, sem er að nýta séreignarsparnað skattfrjálst inn á íbúðalán. Þar erum við að draga úr skuldsetningu fólks og þar á meðal fjármagnskostnaði fólksins. Við erum að hvetja fólk til að spara í staðinn fyrir að vera í neyslu

kerfi sem er verðbólguhvetjandi og kostar peninga yfir í kerfi sem þjónustar fjölbreyttari hóp fólks, fjölbreyttari úrræði, ekki bara einsleitt úrræði og er

mismunandi hver veitir þjónustuna, hvort sem er hið opinbera eða einkageirinn. Það hefur oft verið að auka þjónustuna, auka skilvirkni, draga úr kostnaði heilbrigðiskerfisins og nýta fjármunina mikið betur, erum að fá fagfólkið til að koma með fleiri hugmyndir um hvernig má leysa málin á hagkvæmari og betri hátt fyrir alla. alla. Við þurfum að vera óhrædd við að fara í stórar og miklar kerfisbreytingar og þannig gætum við hagrætt mikið í ríkisrekstrinum, gætum aukið þjónustuna við fólkið

grunnskólinn á Íslandi er best fjármagnaða skólastigið og við erum með hvað best fjármagnaða grunnskólastigið innan OECD eða þeirra landa sem við berum okkur saman við en árangurinn er ekki samkvæmt því. Við þurfum að vera óhrædd við að spyrja okkur krefjandi spurninga þar,

Ungdómur þessa lands, æska landsins, á það skilið að við hugsum einhverjar alvörukerfisbreytingar þar þannig að við séum að nýta þessa fjármuni í æskuna og framtíð hennar. Það er eitt gott dæmi um þetta. Annað sem ég vil líka nefna hérna, af því ég er búinn að tala um þessar kerfisbreytingar, er búinn að tala um mikilvægi innviðanna,

eða inni á vettvangi, inni í pílusalnum eða á skautasvellinu eða hvar það er, gríðarlega mikið af sjálfboðaliðum sem eru að vinna frábært starf fyrir æsku

að hjálpa íþróttafélögunum, björgunarsveitunum og öðrum almannaheillafélögum að byggja upp sína félagsaðstöðu án þess að ríkissjóður sé að taka einn fjórða af öllum kostnaðinum til sín í gegnum virðisaukann. Og

varðandi sínar framkvæmdir og sá styrkur yrði svona til samræmis við upphæðina á virðisaukaskattinum, þeim gjöldum sem ríkið tekur til sín, borga þau þannig til baka til þessara félaga

og annað slíkt. Við höfum verið að fara þessa leið fyrir björgunarsveitirnar varðandi eldsneytið og tækjakaup og annað slíkt. Þetta þarf að ná yfir þessa félagsaðstöðu líka og þegar verið er að byggja upp þessi íþróttamannvirki sem eru notuð í æskulýðsstarfi Ég held að þetta sé mjög mikilvægt. Svo er annað félag sem við erum að vísu að setja núna

Orka þessara félaga þarf að fara í að hjálpa fólkinu en ekki að lifa næstu mánaðamót af. Það er algjörlega á hreinu. En

þá halda margir að við séum að gefa eftir tekjur ríkisins. En oftar en ekki verður það til aukinnar tekjuöflunar ríkisins. Við höfum t.d. verið að lækka tekjuskatt á laun undanfarin ár og við höfum lækkað

Þar verðum við að vera áfram dugleg að nýta fiskiauðlindirnar okkar sem við höfum verið að gera og við erum alltaf að skapa meiri og meiri verðmæti úr. Verðmætaaukningin þar er gríðarleg af því að

Þar er líka mikil nýsköpun fram undan og tækifæri. Það þarf alltaf meira prótein og næringu fyrir heiminn, í stækkandi heimi. sótt það. Allir þeir gestir sem vilja koma og skoða okkar yndislegu náttúru og flottu — við þurfum að vera óhrædd við að hafa þar notendagjöld til þess að byggja upp aðstöðu til að stýra þessu, til að vernda okkar náttúru, gegnum stýringu og til þess að tryggja upplifun þessa fólks og annað slíkt.

fjölgar bara gestunum þrátt fyrir notendagjöldin þar og þar er líka tryggt um öryggi og verndun staðarins og honum gert hátt undir höfði. Svo má ekki gleyma í auðlindanýtingunni orkuöfluninni. Við Íslendingar kunnum að búa til orku og nýta auðlindirnar okkar án þess að ganga um of á náttúruna. Við kunnum að gera þetta í sátt og samlyndi og nú er bara þannig að við erum komin með skuldbindingar í loftslagsmálum, við erum komin með markmið í loftslagsmálum,

Við erum að draga þá líka úr kostnaði vegna loftslagsmálanna og loftslagsbókhalds og annars sem við tökum þátt í. Við erum að draga úr kostnaði líka á ferðalögum hér, hvort sem er með flugi, í skipum eða stærri farartækjum. Við þurfum að fara í orkuöflun til að geta farið í þessi orkuskipti, þessi stóru orkuskipti, í gegnum hvort sem það er ammoníak eða metan eða rafmagn eða hvað það er. Atvinnulífið og fyrirtækin eru tilbúin í nýsköpun. Þau þurfa ekki að koma með allar lausnirnar en þau eru tilbúin að fara þessa leið. Þau fá bara ekki orkuna, fá ekki leyfin og annað slíkt.

Okkar lífsgæði munu dragast aftur úr. Við munum ekki ná upp hagvexti nema með aukinni orkuöflun. Það er algerlega á hreinu. Það er bara að fara að gerast, því miður, nú í vetur að það er verið að skerða orku til fyrirtækja

og allt slíkt. Þannig að þetta er, myndi ég segja, neyðarástand og ég vil benda á það að íslenskt velferðarkerfi, íslenskt dreifikerfi raforku og flutningskerfi er byggt upp af því að við höfum náð að selja selja til stórnotenda orkuna okkar. Þannig höfum við náð að byggja upp íslenskt velferðarkerfi. Um það verður ekki deilt. Þá verðum við að vera með augun opin fyrir því þegar við ræðum hér um efnahagsmál þjóðarinnar, fjármál þjóðarinnar, að nú í þessum töluðu orðum er hættuástand á Reykjanesskaga þar sem orkuver sem framleiðir 75 MW af raforku, ásamt heitu vatni,

mánuði, ef það orkuver fer út er eins og það séu 275 MW að fara út af kerfinu. Við getum, held ég, ekki ímyndað okkur hvaða stærðir í hagsögunni það yrðu. En við skulum ekki gleyma því að fyrir ekki svo mörgum árum síðan,

Ég veit ekki hvernig við ætlum að takast fjárhagslega á við slíkt áfall, þar sem við erum að tala um fjármál núna. Ég held að við verðum að spýta í lófana og fara í mjög mikla orkuöflun ef hér á ekki illa að fara á mörgum sviðum, fyrir velferðarkerfinu okkar, fyrir fjárhagnum okkar, fyrir atvinnulífinu og hagvexti þessarar þjóðar. Þetta er bara ein frumforsenda þess að fjárlög næstu ára gangi eftir, að hér förum við í fjárfestingu í orkuöflun.

ekki í efnahagsreikningi Isavia, þannig að við fáum þar fagfjárfesta. Þá losum við um kannski allt að 100 milljarða til að nota í að greiða niður skuldir og mikilvæga innviðafjárfestingu en á sama tíma höfum við enn þá

Ég vil nefna hér að við höfum fullt af ríkisjörðum og ríkislandi sem er bara einhvern veginn án hirðis, vil ég meina. Ég hef alltaf sagt að ríkið sé versti landeigandinn. Þar eigum við að selja þessar eignir, fá einkaframtakið til að gera úr því verðmæti og nýta þetta og hugsa um þetta. Það er íslenski bóndinn sem hugsar hvað best um landið og græðir það og

og bara fyrirtækjum í landinu en á sama tíma er ein stofnun sem fer einhvern veginn aðra leið, Ríkisútvarpið sem fær sína samninga verðbætta. Ég gæti nú sanngirni, það fær þá ekki launabætta heldur verðbætta en svo með fjölgun útsvarsgreiðenda þá aukast líka framlög til Ríkisútvarpsins en það kemur engin hagræðingarkrafa neins staðar á móti.

draga úr þjónustunni, hætta með alþjónustu og hætta hinu og þessu, fækka dreifingardögum. Á meðan er mikil nýsköpun og þróun í alls kyns heimsendingum og pakka- og jafnvel bréfaþjónustu

sem væri hægt að minnka, Orkusalan og ég veit ekki um allt þetta en það er miklu fleira sem er hægt er að gera og við þurfum að gera. Eins og

með sterkan og öflugan ríkissjóð þar sem skuldahlutföllin lækka, afkoman hefur verið betri undanfarin ár en búist var við þrátt fyrir allar þær stóru og miklu áskoranir sem við höfum þannig að við þurfum að vera viðbúin þessum áskorunum algerlega. En við getum gert betur og það er alltaf hægt að gera betur og ég hef farið yfir nokkur atriði í því. Það eru enn þá ógnir í náttúrunni og annað slíkt sem við þurfum að vera viðbúin og geta tekist á við. En fyrst og fremst þurfum við að sýna ábyrgð fyrir heimilin í landinu og fólkið í landinu til að tryggja velferð og betri lífskjör og það er hlutverk okkar hér á Alþingi. koma hér frekari útfærslur á mikilvægum málum eins og varðandi stuðning við bændur síðar í þessari 3. umræðu, líka kannski í fjáraukalögunum, og varðandi stuðning við Grindavík þar sem ég vil einmitt enda, á stöðunni varðandi Grindavík. Það er líka þjóðhagslega mikilvægt að þar takist vel til í endurreisninni, að það samfélag komi öflugt og kröftugt til baka

Ef ég tek bara dæmi af Bláa lóninu, þar vinna 800 manns, það eru ekki nema 150 af þeim búsettir í Grindavík. Það eru 650 sem koma utan Grindavíkur til Grindavíkur og sækja vinnu.

þannig að þetta hefur áhrif á allt íslenskt samfélag á meðan þetta samfélag er ekki virkt. Því skiptir miklu máli að koma því á fullum krafti til baka. Grindavíkurbær var eitt það sveitarfélag sem sýndi bestu ársreikninga allra sveitarfélaga ár eftir ár og ég veit að um leið og uppbyggingin kemst þar af stað

vildum gera vel við alla og fyrir alla og ég hef svo sem ekki orðið var við annað en að það sé almennt séð vilji til þess. En einhverra hluta vegna gerist það síðan ekki því að eins og kom fram í skýrslunni sem var birt bara núna í dag

Hvert er viðmiðið við gott velferðarkerfi? Er það að það sé einhver fátækt, lítil fátækt, smá fátækt, engin fátækt? Hvar setjum við alþingismenn mörkin, sem vinnum bara samkvæmt stjórnarskrá, eftir sannfæringu okkar, þegar við segjum: Við viljum gera vel fyrir alla? En samt er svo auðvelt að benda á, ekki bara suma heldur þó nokkuð marga sem má held ég með sanni segja að hafa það ekkert rosalega gott. Fátækt barna hefur aukist samkvæmt endurtekinni greiningu Barnaheilla frá 6.000 upp í 10.000 í síðustu mælingu.

Við þurfum kannski að spyrja okkur fleiri spurninga um þau sem eru með lægri framfærslu.

að manni finnst hlutirnir gerast mjög hægt og við ræðum um marga hluti hér og svo bara koma aftur jól og aftur fjárlagaumræða og ekkert hefur breyst. Auðvitað þarf að laga það.

Þar var unnin gríðarleg vinna hér bara strax 2013 þegar ég kom inn á þingið. Þá fylgdist ég náið með því þar sem verið var að reyna að gera kerfisbreytingar á almannatryggingum, annars vegar fyrir fatlað fólk og hins vegar fyrir eldri borgara.

því miður, en þar hefur verið ráðstafað fjármunum til þess og þar þarf að gera mikið betur. Svo er gott velferðarkerfi þannig að við erum að reyna að byggja upp betra kerfi fyrir alla

Forseti. Eitt gott dæmi um þetta er jólabónusinn sem er búinn að vera árlegur núna nokkur jól í röð fyrir öryrkja.

til allra öryrkja og kölluð jólabónus. En vandinn var sá að sú upphæð var peningur sem var þegar búið að lofa öryrkjum í kerfisbreytingar sem tókst ekki að gera

Það eru svona atriði sem gera kerfið þannig að það virkar ekki. Þess vegna finnst mér ekki hægt að segja bara að það sé ekki hægt að gera kerfi sem virkar því að það eru líka atriði í því sem eru einfaldlega svo gölluð að þau skemma það. Endalausar skerðingar fram og til baka, sem er fátæktargildra fyrir fólk; ef það reynir að gera eitthvað, gera eitthvað aðeins meira þá er því bara refsað. Þannig að kannski þurfum við að hugsa einmitt aðeins öðruvísi og reyna að hanna kerfi sem virkar. Það er hægt, veit ég.

Til þess höfum við nú gert margt, eins og við höfum nefnt hérna nokkrum sinnum í þessari umræðu, eins og með almenna íbúðakerfið, við höfum komið með hlutdeildarlánin og við höfum komið með stofnframlög til óhagnaðardrifinna íbúða til að reyna að tryggja að húsnæðiskostnaðinum sé ekki að taka frá

Fyrst langar mig kannski að ræða sameiginlegt áhugamál okkar hv. þingmanns sem er þriðji

SÁÁ kemur það upp í hugann og fleiri svipuð samtök sem eru grasrótardrifin, koma upphaflega upp úr grasrót og þar er fólk að gefa tíma sinn en á sama tíma að spara ríkinu háar fjárhæðir. Sama má að sjálfsögðu segja með björgunarsveitirnar og svo erum við auðvitað að reyna að vera með fyrsta flokks íþróttastarf á landinu. Ég held að íþróttahreyfingin sé, ef ég fer rétt með,

Ég velti fyrir mér og langar að spyrja hvort hann hafi mótað sér einhverjar svona heildstæðar hugmyndir um hvernig við gætum komið til móts við þennan mikilvæga geira vegna þess að hann er gríðarlega mikilvægur en ekki síst mjög fjölmennur.

Þessi umræða er svo sem ekkert ný og vissulega höfum við selt ríkisfyrirtæki í gegnum tíðina með misgóðum árangri. Stundum hefur það gengið mjög vel og annað hefur gengið miður eins og gerist og gengur. Staðan er samt sú að nú er Isavia auðvitað gríðarlegt mikilvægt innviðafyrirtæki og er starfrækt um allt land þótt langmest af

slíkri sölu út frá samkeppnisstöðu Isavia sem gætu verið þar hamlandi? Mér finnst þetta áhugaverð og mikilvæg umræða.

Við höfum setið fjölmarga fundi í aðdraganda og vinnslu fjárlaga og fengið til okkar á fund gesti, bæði umsagnaraðila og frá ráðuneytum. Þá komu einnig til fundar við nefndina allir ráðherrar ríkisstjórnarinnar sem gerðu grein fyrir breytingum á fjárhagsramma þeirra sviða sem undir þá heyra. Margar umsagnir, erindi, minnisblöð og skrifleg svör bárust nefndinni sem allt nýtist vel við vinnuna. Ég vil bara byrja á því að þakka öllu þessu góða fólki sem hefur komið fyrir nefndina og þeim sem við höfum átt samskipti við í nefndinni. Það er mikilvægt að við skoðum heildarmyndina eins og hún birtist í samhengi hagstjórnar og hvernig árar í hagkerfinu. Það hefur verið nefnt að fjárlagafrumvarpið sé hlutlaust en í mínum huga er það fyrst og fremst ábyrgt og vissulega felst í því ákveðið aðhald. Hagvöxtur hefur verið mikill á undanförnum árum og kaupmáttur hefur einnig vaxið hratt og atvinnuleysi minnkað en þess má geta að atvinnuleysi í heimsfaraldrinum var verulegt um tíma var fimmti hver íbúi í mínum heimabæ, Reykjanesbæ, atvinnulaus, sem er gott dæmi um hversu gríðarlegur viðsnúningurinn hefur verið. Áhyggjur okkar á þeim tíma þegar við vorum að glíma við heimsfaraldur voru auðvitað augljósar, að það myndi taka langan tíma að snúa rekstri ríkissjóðs við, en það kemur í ljós að þær áhyggjur voru ekki á rökum reistar. Við fórum umtalsvert hraðar út úr því áfalli heldur en gera mátti ráð fyrir en fyrir vikið er veruleg spenna í hagkerfinu og verðbólga hefur verið þrálát. Afkoma ríkissjóðs hefur batnað verulega og því hefur gengið hraðar að mæta þeim útgjöldum sem sköpuðust í heimsfaraldrinum en gert var ráð fyrir, eins og ég hef hér nefnt. Eins og komið hefur fram hefur batinn á frumjöfnuði verið verulegur og auðvitað vonumst við til að heildarjöfnuður verði jákvæður innan fárra ára. Það á að sjálfsögðu að vera okkar markmið í ríkisfjármálum. Skuldahlutfall ríkissjóðs hefur lækkað umfram spár og er nú í kringum 32% af vergri landsframleiðslu. Til að setja hlutina í samhengi er vert að skoða nýútkomna skýrslu frá fjármálastöðugleikanefnd Seðlabanka Íslands. Þar er nefnt að fjármálakerfið sé traust, eiginfjárstaða og lausafjárstaða banka sterk og þeir séu vel í stakk búnir til að halda áfram að lána fyrirtækjum og heimilum í landinu. Í skýrslunni kemur líka fram að greiðslubyrði hafi aukist en þrátt fyrir það eru vanskil en lítil. Ég verð að segja það, virðulegi forseti, að það þýðir að það er ákveðið borð fyrir báru enn þá en ég hef áhyggjur af því að ef við náum ekki niður verðbólgu og þar með vöxtum lendum við í því að fleiri og fleiri ná ekki endum saman. Hvort sem litið er til tekna eða eiginfjárstöðu er skuldahlutfall fyrirtækja og heimila þó enn þá hóflegt. Sem stendur er mikilvægt að taka fram að með þeim breytingartillögum sem fjárlaganefnd er hér að leggja til verður frumjöfnuður ekki lakari en gert var ráð fyrir við framlagningu frumvarpsins. Hvað afkomumarkmið varðar er áætlað að halli samkvæmt heildarútkomu verði um 47 milljarðar kr. en afkoman hefur ekki verið betri síðan fyrir heimsfaraldurinn. Við erum þó áfram að verja velferðarkerfin okkar. Á undanförnum árum hafa stjórnvöld bætt verulega í fjárveitingar til heilbrigðisþjónustu og hækka framlög í þessu frumvarpi til sjúkrahúsþjónustu um 8,2 milljarða

Það sem ég á við þar er að við þurfum áfram að setja kraft í heilbrigðiskerfið, vinna að forvörnum til þess að kerfið sé hagkvæmara, sérstaklega til lengri tíma litið. Við séum að grípa fólk fyrr

Við þurfum að halda áfram að jafna aðgengi og draga úr kostnaðarþátttöku almennings þegar kemur að heilbrigðismálum. Við samanburð á útgjöldum og landsframleiðslu þá má nefna til að mynda að Frakkar hafa státað sig af því að vera með eina bestu útkomu á alþjóðlegum mælikvörðum í sínu heilbrigðiskerfi. Vissulega eru þeir að setja meira til heilbrigðismála en við en þó eru ríki eins og Bandaríkin að setja miklu meira, allt að tvöfalt meira í heilbrigðiskerfið hjá sér en útkoman er aftur á móti mjög slök. Það þýðir að vissulega þurfum við að fjármagna hér heilbrigðiskerfið okkar en við þurfum líka að nýta fjármunina vel. Við þurfum að tryggja að við séum að grípa fólk sem fyrst, að aðgengi sé gott, þjónusta sé góð og ekki síst að vinnuumhverfi starfsfólks í heilbrigðisgeiranum sé með því besta sem gerist. Þannig munum við laða inn í heilbrigðiskerfið öflugt ungt fólk til starfa og ég vonast til þess að við séum á réttri leið hvað það varðar. Ég leyfi mér aðeins að fara um víðan völl í umræðunni eins og gerist og gengur um fjárlögin. Það er rétt sem hefur komið fram og gerði það hér í gær í umræðunni að það felast ákveðnar áskoranir í þeirri stöðu sem blasir við okkur hér á landi varðandi fjölda fólks af erlendum uppruna. Fólksfjölgun hér hefur verið með ólíkindum, ef svo má segja, eða um 3% árið 2022 og annað eins blasir við árið 2023. Nú er þetta langt umfram þá fjölgun sem Hagstofa Íslands hafði spáð. Þetta er vissulega jákvætt í mörgu tilliti. Það er auðvitað gott fyrir okkur Íslendinga að Ísland sé ákjósanlegur staður, bæði til að vinna og búa og lifa. En þetta setur auðvitað líka ákveðinn þrýsting á þjónustukerfin okkar, bæði hjá ríki og sveitarfélögum, og þess vegna tel ég mjög mikilvægt, eins og verið er að gera m.a. í þessu frumvarpi, að við séum að reyna að ýta undir íslenskukennslu. Við þurfum að tryggja inngildingu fólks í samfélaginu og við þurfum líka að tryggja að réttindi fólks af erlendum uppruna á vinnumarkaði séu tryggð.

Innlegg í þá vegferð er tímabundin hækkun á rekstrargrunni stofnunarinnar sem mætir sérstakri aðhaldskröfu í frumvarpinu en betur má ef duga skal.

þegar horft er til öryggis- og varnarsjónarmiða í Evrópu og hennar miklu verkefni hafa raunverulega sjaldan verið brýnni.

en einnig bara miklar fjárfestingar þar sem það hefur verið aukinn þrýstingur um hagkvæmni og verðbólgan er vissulega bíta þennan hóp mjög fast. Ég hef áhyggjur af stöðu bænda í breiðu samhengi. Ég vil ekki aðeins nefna mikilvægi greinarinnar varðandi rekstur hennar og matvælaframleiðslu heldur einnig fæðuöryggi á Íslandi til framtíðar. Bændur eru liðsmenn í loftslagsmálum, í sjálfbærnimálum, fæðuöryggi og þar státum við af einum besta landbúnaði í heimi ef horft er til að mynda til notkunar sýklalyfja í landbúnaði og svo má lengi telja. Það er því mikilvægt að koma á móts við stöðu bænda á milli umræðna hér í fjárlagaumræðunni og auka fjárveitingar til stuðnings en það kemur líka fram í frumvarpinu að verið er að veita aukið fjármagn í kynbótastarf, kornrækt og vinnu við verndandi aðgerðir gegn riðuveiki í íslensku sauðfé svo eitthvað sé nefnt. Önnur mikilvæg grein sem vert er að minnast á er ferðaþjónustan sem nú er stærsta útflutningsgrein okkar Íslendinga og skilar þjóðinni miklum tekjum. Uppbygging ferðaþjónustunnar í kjölfar heimsfaraldursins hefur verið ævintýraleg en vert er að nefna að greinin er líka viðkvæm fyrir breytingum og nú er unnið að framtíðarstefnumótun stjórnvalda á sviði ferðaþjónustu og mikilvægt að vel takist Það eru vissulega fyrirtæki í ferðaþjónustu sem eru enn og munu vera á næstu misserum og jafnvel árum að glíma við afleiðingarnar af heimsfaraldrinum þegar öllu var skellt í lás. í lás. Það þarf að vera svigrúm til staðar svo að sem flestir nái sér á strik og mér sýnist á öllu að það gangi vel. Aðeins um stýringu ferðamanna um landið. Ég er að vonast til þess að við berum gæfu til þess á næstu árum að fá heildrænni stefnu hvað það varðar. Það er mikilvægt að við verndum umhverfi okkar, ferðamenn og landsmenn allir geti nýtt það vel og ef við verndum það fyrir átroðningi og við leggjum til grundvallar það mat, það álagspróf sem sett er varðandi ferðamannastaði svo við getum öll notið ferðamannastaða og innviða hér um ókomna tíð. Virðulegi forseti. Ég tel mikilvægt að ávarpa hér í umræðunni þá óvissu sem blasir við okkur Íslendingum. Auðvitað er alltaf einhver óvissa á hverjum tíma en óhætt er að segja að atburðir eins og stríð í Evrópu kalli á veruleg viðbrögð enda áhrifin töluverð.

Ýmislegt hefur breyst eftir að stríðið skall á. Bæði hafa samskipti á milli þjóða á norðurslóðum breyst þar sem Rússland er þar einangrað en einnig hefur orðið hækkun á alþjóðamörkuðum og aðföng orðið dýrari

Þetta hefur m.a. bitnað á bændum sem ég talaði um hér áðan. Ríkisstjórnin hefur reynt eftir fremsta megni að koma til móts við þetta en það er samt sem áður áfall fyrir okkur öll að við stöndum frammi fyrir stríði í Evrópu og algjör óvissa um það hvenær það endar og hvernig. Þetta þýðir breytt ástand í öryggismálum sem ég lýsti hér og kallar á stóraukna árvekni, m.a. varðandi netvarnir,

er ekki bara stríð í Úkraínu heldur horfir heimsbyggðin einnig upp á ólýsanlegar hörmungar á Gaza-svæðinu. Vil ég nefna sérstaklega mikilvægi þess að við gerum okkar til að veita mannúðaraðstoð og hvetja til friðsamlegra lausna á þeim hildarleik. Það er þyngra en tárum taki að horfa á þá stöðu. Svo er það ógn náttúrunnar hér heima en jarðhræringar á Reykjanesi og sú óvissa sem blasir við íbúum Grindavíkur sem þurftu að yfirgefa heimili sín er mikil. Það er skylda stjórnvalda að styðja við Grindvíkinga með öllum mætti og má gera ráð fyrir breytingum á milli umræðna í tengslum við þann stuðning. Í gær samþykktum við frumvarp um leigustuðning við Grindvíkinga sem þurfa að leigja húsnæði til íbúðar utan Grindavíkurbæjar og rúm vika er síðan við samþykktum frumvarp um afkomustuðning. Við verðum að halda áfram að vinna þétt með Grindvíkingum til þess að tryggja stuðninginn. Það er ófyrirséð hvernig sá atburður endar sem enn er í gangi. En ég held að Grindvíkingar megi treysta því að stjórnvöld muni ganga langt til að veita stuðning og vera innan handar eins og mögulegt er. Í þessu sambandi vil ég aftur nefna áfallaþol þjóðarinnar

Það hafa komið upp hugmyndir um til að mynda þjóðarsjóð. Nú veit ég ekki hvort það sé endilega rétta leiðin en það er mikilvægt fyrir okkur að hafa borð fyrir báru, ekki aðeins fjárhagslega heldur einnig gagnvart innviðum okkar,

en einnig störfum einstakra stofnana, félagasamtaka og svo má lengi telja. Ég nefndi hér í upphafi ræðu minnar þann fjölda sem kemur fyrir nefndina hverju sinni til að ræða fjárlög og útgjöld ríkisins sérstaklega til ýmissa málaflokka. Ég kom aðeins inn á það í andsvörum mínum í gær að ég held að það séu tækifæri til að gera enn betur í eftirfylgni með fjárlögum og einnig tækifæri sem snúa að lengri tíma áætlun. Það er ekkert langt síðan að við fórum að hugsa lengra fram í tímann.

Ég hef alveg velt upp þeirri hugmynd hvort það sé skynsamlegra að vera mögulega með aðra áætlun sem tekur til lengri tíma. Þetta höfum við gert með samgönguáætlun og ég held að það hafi reynst vel, hún er endurskoðuð reglulega.

og furða mig mjög á því að ein ríkasta þjóð í heimi skuli ekki hafa betri kjör. Ég myndi telja að það væri raunhæft að lánakjör íslenska ríkisins ættu að vera með því besta sem gerist. Það kann að vera út af einhverjum fortíðardraugum, hruni eða einhverju slíku, ég kann ekki skil á því. En það er þó ánægjulegt að lánshæfismat

Það er mín trú að frumvarpið gangi í takt við okkar stærstu markmið sem er að ná hér niður verðbólgu.

tryggja það að velferðarkerfin okkar virki og halda áfram að sýna skynsemi í fjármálum ríkisins.

Það er áhugaverð umræðan sem hv. þingmaður hefur tekið um fjármálaáætlunina og lengri og betri áætlun. Ég hef verið fylgismaður þess að alla vega byrja á að fara eftir lögum um opinber fjármál.

um. Lög um opinber fjármál eru mjög skýr um það að það á að vera stefnumótun stjórnvalda sem á að vera byggð á valkostagreiningu, alvörugreiningu, til að sýna hvað er í boði til að ná hverju markmiði fyrir sig. Þá sjáum við hvernig stjórnvöld velja einn kost umfram annan. Síðan á að kostnaðar- og ábatagreina alla valkostina til að við sjáum af hverju einn ábati eða kostnaður er valinn umfram annan. Og svo í heild sinni þegar það er búið að velja alla valmöguleikana fyrir öll möguleg markmið stjórnarinnar, sem vill gera betur á öllum sviðum, hvernig er síðan forgangsröðun háttað, því að ekki höfum við endalausan pening?

Frú forseti. Ég þakka þingmanninum fyrir andsvarið. Auðvitað er það þannig að við göngum svolítið í takt varðandi það að horfa til laganna um opinber fjármál. Þau voru, ef ég man rétt,

En það er auðvitað alveg rétt sem þingmaðurinn nefnir, langtímaáætlanir leysa raunverulega ekki neitt nema grundvöllurinn fyrir þeim sé sterkur.

vera með svona ákveðna festu í ríkisfjármálunum. En ég nefndi líka hér í ræðu minni eftirfylgni með fjárlögunum sem ég held að sé ekki síður mikilvægt að við einbeitum okkur að að það verði ekki bara þannig að við klárum fjárlög, eins og ég held að sé svolítið lenskan, og svo taka önnur mál við en það sem við erum búin að vera að benda á gleymist en er svo tekið upp eftir ár.

þá er tíma nefndarinnar í alvörunni illa varið í þá fundi. Ég segi það af því að umsagnirnar eiga að standa fyrir sínu. Það á ekki að þurfa að koma og segja þær augliti til auglitis við þingmenn þegar hægt er að lesa þær. auðvitað er það þannig að það er ekki hægt að gera nákvæmar áætlanir um allt, áætlanir bregðast og aðstæður breytast og ýmislegt svoleiðis. Þetta er einmitt afsökunin sem ég hef heyrt fyrir því að það sé ekki hægt að gera áætlanir, bara ekki hægt að gera nákvæmar áætlanir.

Og þó að það muni 10–20% til eða frá, svo lengi sem það er ekki viðvarandi vanmat yfir allt,

Ég held að við séum að færast í rétta átt. Ég held að við eigum samt töluvert inni. Þegar ég er að tala um langtímaáætlanir þá er ég til að mynda að velta fyrir mér bæði heilbrigðismálunum okkar, velferðarmálunum okkar, þar sem ég og margir þingmenn, ég held algjörlega þvert á flokka, höfum verið að velta fyrir okkur hvort það sé hægt að fá greiningar á því að ákveðin verkefni skili fjárhagslegum og félagslegum ábata þó að ekki verði horft til þess fyrr en eftir kannski 5–10 ár, jafnvel 20 ár. Sum kerfin okkar eru sannarlega þannig. En við erum auðvitað að reyna að taka oft og tíðum pólitískar ákvarðanir, byggðar á eins góðum gögnum og við mögulega getum fengið. Við þurfum að horfa til þess að gögnin séu góð. Við höfum auðvitað hér á þingi líka ákveðið hlutverk sem snýr að aðhaldinu, aðhaldið er mikilvægt, en líka bara hvernig við höfum tækifæri til að beita því. Það er auðvitað tómt mál að tala um það hlutverk nema við höfum einhverja skýra vegferð um hvert við viljum fara í þeim efnum. Annars missir vinnan svolítið marks, leyfi ég mér að segja. Ég held að við getum gert betur. Eins og ég tók fram í ræðu minni hef ég verið í fjárlaganefnd frá því í afskaplega gefandi starf og áhugavert. Ég sé bara strax ákveðin tækifæri til að gera betur og ég vænti þess að þingmenn í nefndinni taki fagnandi þeim tillögum mínum að við höldum áfram þessari vegferð, að við skautum ekki yfir það sem við erum búin að vera að leggja áherslu á, að við þurfum að gera betur inn í næsta ár og þarnæsta ár.

Frú forseti. Enn liggur fyrir Alþingi Íslendinga afgreiðsla enn einna fjárlaganna, fjárlaga sem eru í rauninni harla metnaðarlítil með tilliti til heildarinnar,

Mig langar að setja það í samhengi við það sem hefur verið talað um, hvað erum við að greiða í vexti árlega af þessum skuldum?

Gerið ykkur grein fyrir því að það þýðir hvorki meira né minna en 320 millj. kr. hvern einasta dag ársins, 320 millj. kr. á dag, eða ef við förum með þetta niður í klukkutíma: Á hverjum einasta klukkutíma er íslenska ríkið að greiða 13.356.164 kr. í vexti af lánunum sem íslenska ríkið hefur tekið. Við virðumst taka lán fyrir öllu, það skiptir engu máli hvað það er. Við erum gjöful og gefum fé og ausum fé á báða bóga. Við viljum redda heiminum, við erum best í heimi, 80 milljónir hér og 120 milljónir þar og milljarður og 5 milljarðar á annan stað; allt meira og minna fjármagnað með erlendri lántöku. Flokkur fólksins hefur komið með breytingartillögur eina ferðina enn eins og gengur við þetta fjárlagafrumvarp. Að sjálfsögðu lúta allar okkar breytingartillögur ævinlega að að því að bæta kjör og bæta líf þeirra þjóðfélagshópa sem hafa verið settir hjá garði og eru látnir lepja dauðann úr skel, fólksins sem er smíðað inn í svo rammgerða fátæktargildru að það á enga möguleika á því að brjótast út, enga. Að hugsa sér að þessi ríkisstjórn skuli nú vera búin að vera að vasast um hér á hinu háa Alþingi sem framkvæmdarvald og hlutirnir eru eins og þeir eru í dag. Að hugsa sér að við skulum hafa þolað það og hafa mátt þola það að sitja hér með ríkisstjórn auðmanna og græðgismaskína án þess að hafa fengið rönd við reist.

við munum auka tekjur ríkissjóðs um 35,9 milljarða kr. en útgjöldin munu aukast um 19,2 milljarða þannig að það þarf ekki klókan reikniheila til að sjá að við ætlum að skilja eftir 16,7 milljarða í plús miðað við þær aðgerðir sem við viljum ganga í til hagsbóta fyrir fólkið okkar. Ég hafði þegar talað um að hækka bankaskattinn, koma þessum blessaða bankaskatti í 0,838%. Vá hvað það væri nú alveg skelfilegt fyrir bankann að taka á sig allan þennan bankaskatt.

Rökin voru þau að með því að lækka bankaskattinn yrði ekki bara auðveldara að selja bankann heldur myndu þjónustugjöldin væntanlega lækka sem og vextirnir, og bankinn yrði voða glaður, voða glaður við viðskiptavinina, okkur sem þurfum alltaf að bera allar byrðarnar, fátæka fólkið í landinu sem er að bugast undan byrðinni sem þessi stjórnvöld hafa lagt á það. En hver skyldi raunin hafa orðið, frú forseti? Lækkuðu þjónustugjöldin? Lækkuðu vextirnir? Varð eitthvað betra að eiga viðskipti við frábæru bankana, innan gæsalappa að vísu? Nei, akkúrat ekki neitt. Það var akkúrat ekki neitt að marka þetta markmið sem sett var og borið á borð fyrir okkur, að verið væri að stefna að betri þjónustu fyrir viðskiptavini bankanna og lækkun vaxta. Nei, ekkert af þessu gekk eftir og þá er ég ekki að tala um það brjálæði sem geisar núna eftir að okkar ágæti seðlabankastjóri hefur verið skilinn einn eftir með verðbólguna í fanginu og veit ekki hvort hann er að koma eða fara. Það eina sem hann kann að gera er að hækka stýrivexti. Nú hefur hann hækkað þá 14 sinnum í röð og eru þeir núna í 9,25%, takk fyrir.

Þeir munu sennilega blómgast um gott betur en 80 milljarða, ætli það nálgist ekki frekar 100 þegar við erum búin að klára þetta ár? Það kæmi ekki á óvart. Það kom hins vegar á óvart að enginn stjórnmálaflokkur og enginn alþingismaður, enginn einasti, skyldi vera með Flokki fólksins á þessu frumvarpi, á þessari breytingartillögu um að hækka bankaskatt á þessa græðgismaskínur sem bankarnir eru og vel

Ég er ekki alveg sú besta þegar verið að klastra á mig alls konar blöðum þannig að ég er nú að reyna venjulega að losna við það en í frumvarpi Flokks fólksins um hækkun bankaskattsins kemur fram að skatthlutfallið verði endurskoðað þegar vextir hafa farið aftur undir 5%. Við erum að senda hvatningu til bankanna: Getið þið ekki gert svo vel, kæru bankar, að gera eitthvað sem kollegar ykkar eru að gera hérna í kring? Erum við ekki alltaf að státa af því hvað við erum frábær og tökum tillit til þess og þykjumst ætla að læra af því sem vinir okkar gera til hægri, vinstri, upp og niður, út og suður? Er það ekki málið? Samt erum við svo spes. Samt erum við alveg einstök. Samt erum við allt öðruvísi en allir aðrir. Rökin fyrir því að vera að líta upp og niður og til hægri, vinstri, út og suður, svona af og til þegar það hentar, halda ekki nokkru einasta vatni því að meira að segja vinir okkar í Færeyjum geta skellihlegið að okkur með sín 4% húsnæðislán, 50.000 manna samfélag sem hefur tvær stoðir til að byggja á í sínum atvinnurekstri, aðallega sjávarútveg og laxeldi. Við erum með mun fleiri stoðir og við erum tæplega 400.000. segir það okkur um hagstjórnina að við skulum sitja svona í súpunni, að við skulum hreinlega vera dottin ofan í eldgíginn án þess að geta rönd við reist? Það segir okkur að við erum með vanhæfa ríkisstjórn. Það segir okkur að þau vita ekki hvort þau eru að koma eða fara. Það segir okkur að hér ríkir alger vanræksla gagnvart raunverulegri vá sem við erum að takast á við og glíma við í dag, alger vanræksla, hvorki meira né minna. Með því að reyna að hvetja bankana til þess að fara með vexti sína á fasteignamarkaði undir ákveðna prósentu þá töldum við að það væri hvatning fyrir þá ef þeir vildu losna undan því að greiða 30 milljarða af 90 milljörðunum sínum, sem sennilega verða alveg öruggir í gróða, inn í samfélagið, enda segir seðlabankastjóri sjálfur, mér skildist það í hádegisfréttum í dag, að bankarnir ættu hrikalega mikið lausafé. Þeir eiga nefnilega hrikalega mikla peninga en þeir safna auð með augun rauð á meðan hina brauðið vantar og þeir hafa ekki hjarta og þeim er nákvæmlega sama. Þeir vilja bara söðla undir sig fasteignir landsmanna með dyggri aðstoð Creditinfo. Það eru þeirra ær og kýr. Það kemur að því, eins og við erum að tala um líka í Flokki fólksins, að sjálfsögðu á stórútgerðin — að sjálfsögðu á að afkomutengja greinarnar þannig betur, tekjutengja betur greinarnar sem eru að maka hér krókinn á okkar sameiginlegu auðlindum. Ég veit ekki betur en að öryrkjar og aldraðir og allir og fjölskyldur og unga fólkið okkar og nánast allir nema ríkisbubbarnir og milljarðamæringar — sem aldrei þurfa að spá í það

Nei, krakkinn er orðinn of gamall, jafnvel þótt hann sé ekki í vinnu og hann sé í námi og annað slíkt þannig að nei, þú færð ekki barnabætur út á hann. Nei, vaxtabæturnar — við verðum alveg að gjöra svo vel að passa okkur á því að þú sért alveg gjörsamlega að lepja dauðann úr skel og vitir ekki hvort þú ert að koma eða fara af áhyggjum yfir því hvort þú nærð endum saman um næstu mánaðamót. Staðreyndin er hins vegar sú að það eru ótrúlega margir, ótrúlega stór hluti samfélagsins í dag, sem ná ekki ekki endum saman. Í framhaldi af því ætla ég að tala um það sem ég heyrði í morgun þegar ég var að hlýða á Bítið eins og við gerum oft á morgnana. Þegar við erum að nudda stírurnar úr augunum er gott að vakna með þeim ágætu Heimi, Völu og Lilju. Þá var verið að tala við unga íslenska konu sem býr í Noregi sem segir að þau séu með heimþrá. Þau eru alltaf með heimþrá því Ísland er „heim“. Maðurinn hennar, ungi maðurinn hennar, er búinn að læra, hann er að vinna og meira að segja eftir að þau eignuðust sitt litla barn þá varð heimþráin enn þá meiri. Þau langaði enn þá meira heim. Allt baklandið er heima, fjölskyldurnar heima, Ísland er „heim“. Og af hverju eru þau ekki komin heim? Þau treysta sér ekki til þess. Þau treysta sér ekki til að takast á við þá holskeflu skulda og óráðsíu sem er hér í ríkisbúskapnum.

til græðgisvæddu bankanna. Þau treysta sér ekki til þess, enda hafa þau ekki bolmagn til þess. Við viljum í rauninni taka peninga af stórútgerðinni. Við viljum tekjutengja stórútgerðina þannig að þegar hún er að skila milljörðum á milljarða ofan í arð þá eigum við, íslenskt samfélag, íslenska þjóðin, við sem eigum auðlindina, að fá að njóta ávaxtanna ekki síður en þeir sem við erum að veita aðgang að henni.

að biðja um hjálp þar sem margir þeirra deyja á biðlista eftir læknisþjónustu. Þeir deyja á biðlista eftir læknisþjónustu. Hvurs lags stjórnvöld eru þetta eiginlega? Hvers lags ríkisstjórn er þetta eiginlega sem er búin að binda svo rækilega fyrir augun og troða svo rækilega í eyrun að hún þykist ekkert vita sitjandi í sínum kristalsfílabeinsturni og horfir niður á samfélagið sitt í sárum án þess að bregðast við? Það er ekki einu sinni enn þá búið að viðurkenna þennan skelfilega og einn alvarlegasta sjúkdóm sem herjar á heimsbyggðina sem heilbrigðisvandamál á Íslandi í dag. Ég hef það á tilfinningunni að við gætum bara mjög auðveldlega poppað aftur inn í torfkofana, svo gamaldags, svo fordómafull og svo hallærisleg erum við oft í margar áttir. Fíknisjúkdómurinn er einn alvarlegasti sjúkdómur sem við glímum við í dag. Við erum að horfa upp á unga fólkið okkar deyja hér unnvörpum ótímabærum dauða, tugir deyja ótímabærum dauða á hverju einasta ári. Og hvað er ríkisstjórnin að gera í því? Hvað eru fjárlögin að gera í því? Þeir plástra opna beinbrotið. Þeir reyna að sauma iðursárin saman bara með plástri. Þetta eru stjórnvöld sem kunna ekki að skammast sín. Við erum hér með eftirmeðferð þegar einstaklingarnir okkar — þeir sem hafa verið svo lánsamir að hafa fengið að fara inn á Sjúkrahúsið Vog og fengið að vera að afeitraðir og búnir undir það að taka á hinni eiginlegu meðferð með von í hjarta um það að losna undan Bakkusi eða eitrun í smá tíma, einn dag í einu. Það er einn dagur í einu. Ef þau geta fylgt því að vera einn dag í einu þá erum við að fara að taka á móti þessum auðæfum okkar, þessum mannauði okkar, sem mun af öllu hjarta vilja taka þátt í samfélaginu með okkur hinum. Þetta er mannauðurinn okkar, þúsundir einstaklinga sem eru að glíma við þennan sjúkdóm og við látum það viðgangast að horfa upp á þau deyja unnvörpum ótímabærum dauða.

Á sjúkrahúsinu Vogi eru samt sem áður rúm sem eru vannýtt. Og af hverju eru þau vannýtt? Af því það er ekki fjármagn. Það er ekki fjármagn til að reka sjúkrahúsið einu sinni á því fulla afli sem það gæti verið rekið Á meðan deyr fólk á biðlista. Á meðan deyr unga fólkið okkar ótímabærum dauða og hverjum er það að kenna? hverjum er það að kenna? Ríkisstjórninni auðvitað. Hver er það sem er að stýra þessu landi hér? Ríkisstjórn Vinstri grænna, Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks. Það eru þeir sem eru við stjórnvölinn og það er nákvæmlega sama hvernig við í stjórnarandstöðu berjumst um eins og brjálæðingar til að reyna að gera það sem hægt er að gera til að hjálpa fólkinu okkar. Manni er bara gefið á kjaftinn og öllu sópað út af borðinu. Það er ekki flóknara en það. Við viljum að það séu auknir fjármunir til þessara heilbrigðisstofnana sem eru SÁÁ, Hlaðgerðarkot, Krýsuvík og allir þeir sem eru að taka utan um veikt fólk til að sinna því, til að hjálpa því.

sárustu sárafátæktina? Hvernig haldið þið að verði tekið utan um það hjá hæstv. ríkisstjórn? Mun hjartað allt í einu fara að slá? Mun gæskan koma í ljós? Munu þau allt í einu fara að taka þátt í samfélaginu? Eru þau allt í einu búin að opna augun? Verða þau farin að heyra? Ég held ekki, ég leyfi mér að efast stórlega um það. Það er í rauninni sama hvert litið er.

bjartsýni og bros hefur umvafið þau og þarna er tækifæri fyrir þau í allt að tvö ár til þess að fá að finna sig, til þess að ná utan um einn dag í einu og til að geta fengið að taka þátt í samfélaginu okkar með bros á vör. Nei,

En svo kemur allt í einu núna: Nei, kannski við hendum þeim ekki út á götu, við reynum að koma þeim í eitthvert húsnæði en við ætlum bara að eyðileggja fyrir þeim meðferðina. Við ætlum bara að skemma þann árangur sem þegar hefur náðst. Við ætlum að skemma bjartsýnina og við ætlum að taka frá þeim vonina og brosið. Það eru skilaboðin. Hvers lags stjórnvöld eru þetta? Gerið ykkur grein fyrir því, elsku kjósendur, hvað þið eruð ítrekað að kjósa yfir ykkur. Heldurðu að sjáist ekki hvern einasta dag hvernig við erum að basla og brasa við það og hvernig fólkið okkar á hreinlega erfitt með að draga andann í öllum þessum áhyggjum og því sem er búið að hella yfir það hérna? Svo er það annað, Draumasetrið. Það er líka rekið uppi á Höfða og ég var að frétta að þar væru mun fleiri einstaklingar og nú skilst mér að eigi að fara að loka því. nú skilst mér að eigi að fara að loka því. Ég veit ekki eiginlega hvort þetta er hreinlega aðför að sjúklingum sem glíma við fíknisjúkdóminn. Ég veit ekki hvort þetta er hrein og klár og bara yfirlýst aðför stjórnvalda, hvort sem það er ríki eða borg. En ef maður á ekki að taka því sem aðför þá verður þetta að fara að líta einhvern veginn öðruvísi út. Við höfum kallað eftir því, með breytingartillögu okkar viljum við hækka almannatryggingagreiðslur til öryrkja og ellilífeyrisþega um 12,4%. Við viljum hækka það nákvæmlega framreiknað til dagsins í dag með eðlilegri vísitöluhækkun sem gefur einmitt 12,4% en ekki 4,9% eins og stjórnvöld eru að setja fram hér og ætla að fylgja eftir, 4,9%. Ég veit náttúrlega ekki hvernig í ósköpunum þeir fengu þá tölu út, ég átta mig ekki á því, en það þarf að hækka þetta að lágmarki um 12,4% núna um áramótin.

hitt ógeðið sem við erum að glíma við, mun meira. Ég veit ekki eiginlega hvernig nokkur stjórnvöld geta látið aðra eins óráðsíu og stjórnleysi viðgangast án þess að grípa inn í. Hér þarf að setja neyðarlög á ástandið eins og það er. Hér þarf að skikka bankana til að skrúfa niður vextina. Það er ríkisstjórn Íslands sem ræður ríkjum hér og í raun og veru hafa þau sýnt það af öllu afli hversu vanhæf þau eru, hversu handónýt þau eru að takast á við krefjandi verkefni og taka ákvarðanir sem skipta máli fyrir land og þjóð. Við höfum talað um fæði, klæði, húsnæði, heilbrigðisþjónustu fyrir alla. Er hægt að fara fram á meira? Er hægt að fara fram á meira þegar þúsundir Íslendinga og þúsundir fjölskyldna fara ekki fram á meira en öryggi, húsnæðislegt öryggi, fæði á borðið, klæði og heilbrigðisþjónustu? Þetta er grundvallarþjónusta. Þetta er lýðheilsan okkar. Þetta er nákvæmlega allsherjarreglan sem stjórnvöld eiga að fylgja hér. Þetta eru mannréttindi okkar, að búa í einhverju sem við viljum kalla réttarríki. Hvar er réttarríkið? Hvar er mannúðin og hvar eru mannréttindin þegar kemur að okkar minnstu bræðrum og systrum? Hvar eru þau þá? Mér finnst skorta á þau, svo ekki sé meira sagt. Ég sagði í störfum þingsins í dag þegar ég var að tala um kolsvarta skýrslu Öryrkjabandalagsins um stöðu fatlaðra á Íslandi það er í rauninni sárara en tárum taki að hlusta á stjórnvöld koma hér, að hlusta á ráðamenn koma hér upp, skipti eftir skipti og hæla sér af því: Já, við erum nú búin að koma með svo mikinn húsnæðisstuðning, við erum nú búin að hækka barnabæturnar, heyrðu hvað með þriðja skattþrepið sem við komum nú með og nýtist best þeim launalægstu? Það skal bara tekinn af allur vafi um það að þriðja skattþrepið nýtist mér að fullu, 100%, þó að ég sé kona á ofurlaunum, eins og við erum kölluð í þinginu, hátekjufólk. Þriðja skattþrepið er ekki eingöngu sett fyrir þá sem verst eru staddir, langt því frá. Það fá allir að njóta þriðja skattþrepsins, hvort sem þeir eru með 200.000 á mánuði eða 20 milljónir. Þú færð að nýta þér lægsta skattþrepið líka. Þetta er alveg eins og með persónuafsláttinn. Við höfum ekki skilið það enn þá í Flokki fólksins hvers vegna hann er ekki færður til þannig að þeir sem eru á ofurlaunum fái hreinlega ekki persónuafslátt, að þessar 56.000 kr. eða hvað þær eru nú, einhvers staðar í kringum það, séu færðar til þeirra sem meira þurfa á að halda,

geti fengið jólabónus upp á 66.000 kr. eingreiðslu skatta- og skerðingarlaust, eins og við höfum náð fram fyrir öryrkja. Nei, það stendur í þeim, rosalega stendur það fast í þeim. Mikið þurfa þeir að vera hagsýnir í efnahagsmálunum þá og sparsamir, þegar kemur að því að rétta hjálparhönd til sárafátæks fólks sem gjörsamlega er í molum í þessu ástandi sem við erum glíma við í dag.

Ef úlpan rifnar af barninu og það þarf að kaupa nýja úlpu, því miður. Við verðum að reyna að fá hana gefins. Við verðum að reyna að fara eitthvert annað. Ég hef ekki efni á að kaupa handa þér úlpu, elsku barn. Hér tala ég af eigin reynslu. Ég tala af reynslu þegar maður er fátækur og getur ekki veitt börnunum sínum það sem er talið almennt eðlilegt í samfélaginu að öll börn eigi að fá. Mamma, má ég fá fótboltaskó? Í mínum börnum eins og öllum öðrum börnum býr mikill mannauður. Mínum börnum eins og öllum börnum hefði ég viljað geta gefið það tækifæri sem þau fengu í vöggugjöf, hvort heldur sem það var á sviði íþrótta eða tónlistar, en ég hafði ekki bolmagn til þess þá.

Það blæðir alltaf úr tánum mínum þegar ég er í fótboltaskónum og mér er alltaf illt í tásunum. Við skulum skoða það í næsta mánuði. Þú verður að reyna að þrauka, elsku vinur. Við skulum sjá hvort við getum ekki lagað þetta í næsta mánuði. Hvað ætli séu margir foreldrar sem eru í þessari stöðu í dag, í boði þessarar ógeðslegu ríkisstjórnar? Ég sem hélt að ég væri komin með skrápinn alla leið en alltaf þegar ég fer að tala um mína reynslu þá beygi ég bara af og ég biðst fyrirgefningar á því. En það er vegna þess að hér stendur kona fyrir framan ykkur öll með hugsjón fyrir því sem ég er að gera. Ég brenn fyrir því sem ég er að gera og það gerum við öll í Flokki fólksins. Meira en helmingur, meira en 50% fátæks fólks neitar sér um nauðsynjar, næringarríkan mat fyrir börnin sín, neitar sér nánast um alla skapaða hluti, getur aldrei nokkurn tíma farið í bíó með krakkana, getur aldrei nokkurn tíma farið í leikhús. Geta þau verið á jólahlaðborðunum sem eru auglýst hér tíu sinnum á dag úti um allar koppagrundir? Geta þau farið á jólatónleika og haft það svolítið huggulegt með fjölskyldunni sinni? Nei, þau geta það alls ekki. Við erum að tala um tugi þúsunda Íslendinga, tugi þúsunda. Við erum að sjá líka að stór hluti þessa fólks, stór hluti af þessu fátæka, fatlaða fólki,

Það er algerlega örmagna. Það er vanmáttugt. Það getur ekki gert betur og samfélagið sem þau stóla á og stjórnvöld sem eiga að halda utan um þau

sem þess þurfa skuli með lögum tryggður réttur til aðstoðar vegna örorku, elli, örkumlunar eða báginda eða hvað eina annað sem er. Er það það sem við horfum upp á daglega hér, að fólkinu okkar sé tryggður réttur til aðstoðar? Erum við að aðstoða í húsnæðismálunum? Erum við að aðstoða yfir höfuð við nokkurn skapaðan hlut? Við erum að koma með plástra á sárið. Við tölum um kaupmáttinn; ó, hann hefur vaxið svo mikið, kaupmátturinn hér, samkvæmt OECD, hann er alveg frábær.

Á meðan ráðamenn valsa um á 100 stjörnu hóteli í Dubai á einhverri loftslagsráðstefnu sem skilar ekki nokkrum sköpuðum hlut, á meðan Kínverjar opna tvö kolaver á viku, þá ætlum við að redda heiminum hvað lýtur að loftslagsvánni. Maður er gjörsamlega orðinn algjörlega miður sín að vera búinn að standa hér í sex ár og öskra út í tómið.

Já, ég er reið. Núna er ég reið, mér er misboðið, ég er sár, ég er vonsvikin. Mér finnst maður vera að berjast svona eins og rjúpan við staurinn. Lítið sem ekkert er gert með það sem maður er að koma með, þvert á móti. Við skulum hugsa líka um að yfir 40% af þessu fatlaða fólki sem ég var að tala um, sem kom fram í þessari svörtu skýrslu, yfir 40% geta ekki leyft sér að fara til tannlæknis og geta heldur ekki leyft sér að fara til sálfræðings. Ég hafði ekki farið til tannlæknis í tíu ár áður en ég kom hingað inn á þing. Það er ekki stjórnvöldum að þakka að ég er ekki tannlaus í dag, það er nokkuð ljóst.

Hvað höfum við verið að gera með breytingartillögur? Við erum að koma með breytingartillögu eftir breytingartillögu. Við viljum hækka framfærsluna, við viljum koma lágmarksframfærslu upp í 400.000 skatta- og skerðingarlaust. Það er enginn með okkur á frumvarpinu, ekki einn einasti alþingismaður er með okkur á frumvarpinu — 400.000 kr. skatta- og skerðingarlaust. Það vill enginn heldur líta við því að taka 70 milljarða með staðgreiðslu við innborgun í lífeyrissjóði frekar en að vera með staðgreiðsluna þegar við erum að taka út úr lífeyrissjóðunum. Nei, það má ekki gera. Við skulum frekar hafa þá með þessa peninga. Við skulum frekar lofa þeim að tapa 800 milljörðum núna á tæpum tveimur árum. Það er allt í lagi. Það er allt í fína lagi, það voru bara 800 milljarðar, bara 800.000 milljónir. Það gerir ekkert til. Það verður einhvern veginn að fjárfesta, takk fyrir. Það er líka allt í lagi þó að þessir aðilar sem eru að stýra þessum sjóðum séu með 30 milljónir á ári. Það er líka allt í fína lagi, bruðlum með peningana alla vega en við skulum ekki greiða staðgreiðslu við innborgun og koma 70 milljörðum í gang inn í ríkissjóð og reyna að greiða niður skuldirnar okkar þannig að við séum ekki að borga hérna yfir 300.000 kall á klukkutíma í vexti af erlendum lánum.

Hvað er það nú aftur sem við skuldum? Hvað er það sem íslenska ríkið skuldar? 1.706 milljarða kr. Ég get ekki eiginlega fært þetta í milljónir lengur, þetta er orðið allt í rugli hjá mér, þannig að ég ætla ekki að reyna það einu sinni. En hvað þýðir það? Hvað þýðir það að vera að borga 117 milljarða kr. á ári í vexti? Það þýðir að við séum að borga 320 millj. kr. á dag í vexti? Við erum að borga 13.356.164 kr. á klukkutíma, á hvern einasta klukkutíma, í vexti. þið ekki hverjum þetta er allt að kenna? Íslenskum launþegum, maður. Það eru íslenskir launþegar sem eru búnir að rústa þessu öllu saman, sem eru búnir að koma verðbólgunni af stað og allt þetta, allt þeim að kenna. En það er enginn að spá í að það hafa verið prentaðir hér 420 milljarðar í Covid til að færa til fyrirtækja sem við vorum að bjarga, fyrirtækja sem tróðu vasana út af þessum peningum og mörg hver hafa verið að greiða sér tugi milljarða í arð. Það er enginn að tala um það. Það er enginn að tala um þessa loftbólupeninga sem var dælt hérna út í hagkerfið, 22% aukningu á peningamagni í umferð, 420 milljarða kr. Og nú er spennan í hámarki:

Ég bíð bara spennt, þetta er framhaldssagan mikla, að sjá hversu háar álögur ríkisstjórnin ætlar að koma með á samfélagið núna 1. janúar þegar þeir fara að koma með sínar árlegu hækkanir. hækkanir. En hafa þessir aðilar, fyrst við erum að líta í kringum okkur, stjórnendur þessa íslenska ríkis, eitthvað verið að skoða hvernig löndunum í kringum okkur hefur tekist að ná niður verðbólgunni og enginn er að glíma við aðra eins okurvexti hér í Evrópu eins og við?

Þetta hefur með stjórnunarlega skynsemi að gera, ekki þrjár ríkisstjórnir í einni ríkisstjórn sem getur ekki unnið saman, sem stýra þremur skútum og sigla allar hver í sína áttina og gera allt til að hanga saman eins og hundar á roði, allt fyrir stólana. Ætli Spánverjar hafi gert þetta þegar spænska samfélagið í rauninni dásamar bæði spænska Seðlabankann og spænsku ríkisstjórnina, hvernig þeim tókst að ná niður verðbólgunni á ótrúlega skömmum tíma? Hentu þeir því öllu í fangið á samfélaginu? Hækkuðu þeir álögur á samfélagið? Hækkuðu þeir eldsneyti, orkuna? Hækkuðu þeir eitthvað? Nei, þeir gerðu það ekki. Þeir komu í veg fyrir allar hækkanir á matvöru en þeir lækkuðu og greiddu með bæði eldsneytiskostnaði og orkukostnaði að öðru leyti. Þeir greiddu með því. Ríkið tók það á sig af því að þetta ríki er ekki bara ríki auðmanna og bara fyrir fyrirtæki. Nei, það var einhvern veginn eins og þeir væru ríki fyrir allt samfélagið, enda eru þeir búnir að ná verðbólgunni á mettíma niður fyrir neðri vikmörk Seðlabanka Íslands. Ég veit ekki hvort maður lifir það einu sinni að sjá það kraftaverk gerast, a.m.k. ekki ef kjósendur ætla að halda áfram að kjósa yfir sig holskeflu af þessum vanhæfu stjórnendum eins og við erum búin að þurfa að þola hér og nú. nú. Ég fæ aldrei nóg af því að segja að hér í september 2017 var hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir í þessum æðsta ræðustóli landsins, þá var hún að svara stefnuræðu þáverandi forsætisráðherra, sem var Bjarni Benediktsson, hæstv., enginn annar, og hér stóð hún í stjórnarandstöðu og sá skýrt. Hún sá alla myndina, að það, virðulegi forseti, að láta fátækt fólk bíða eftir réttlætinu er það sama og að neita því um réttlæti. Ég bara spyr: Eruð þið að upplifa það að nákvæmlega þessi orð séu að skila sér inn í Stjórnarráð Íslands? Eru þessi orð marktæk að einhverju leyti? Var eitthvað að marka það í vaxandi fátækt, örbirgð, okurvöxtum og brjálæði þar sem í rauninni þessi ríkisstjórn hefur ekki þorað að axla ábyrgð á því efnahagsástandi sem við erum að glíma við í dag? náð í fullt af peningum. Við getum náð í fullt af peningum ef við bara reynum einhvern tíma að ná í þá þangað sem þeir eru fyrir, þar sem allar hirslur eru fullar fjár og við getum hæglega hæglega deilt því jafnar niður á þegnana. Við getum hæglega hjálpað fólkinu upp sem er að drukkna. Við getum hæglega gert það. En þessi ríkisstjórn

í skoðanakönnunum vegna þess að þeir eru í rauninni að koma á óvart. Það er ekki gott að búa í svona sambýli en við skulum sjá hvernig spádómar Ingu Sæland rætast hérna á næsta ári þegar þeir eiga ekki neinn annan kost en að sprengja þessa ríkisstjórn til að reyna að ná vopnum sínum á ný. Þá skulum við sjá hvernig það gengur. En ég ætla að vona alla vega að þetta gullfiskaminni kjósenda fari nú aðeins að hjarna við og þeir fari að átta sig á því því hvar þeir eiga von og hverjir það eru sem raunverulega hefðu dug, þor, getu og visku til að gera hlutina betri en þeir eru í dag.

Frú forseti. Ég þakka hv. þm. Ingu Sæland fyrir ræðuna sem var auðvitað flutt með mjög skorinorðum hætti eins og við mátti búast af hv. þingmanni. Ég heyrði að þingmaðurinn var að velta vöngum yfir því hverjir myndu nú stökkva á vagninn og greiða atkvæði með þeim breytingartillögum sem flokkurinn hyggst leggja fram þegar við greiðum atkvæði um fjárlögin. Ég er ekki búinn að kíkja á allar tillögurnar en sumt hef ég kíkt á og get alveg sagt hv. þingmanni það hér og öðrum að ég ætla að styðja

ákveðið neyðarástand sem þarf að bregðast við. Það er ekki bara neyðarástand út af náttúruhamförum hérna á Íslandi. Það er neyðarástand þarna úti þegar kemur að fíknisjúkdómum sem gerir það að verkum að við erum að missa 80–100 einstaklinga á ári þannig að ég mun vera með Flokki fólksins á þeim vagni. Það sem mig hins vegar langaði svolítið til þess að fá fram hjá hv. þingmanni svona til að byrja með er varðandi hækkun á bankaskatti

Þá hef ég hugsað mér að lofa neytendum og aðilum sem þurfa að nýta sér bankakerfið að njóta vafans og ætla þeim að vera það skynsamir að ef það ætti að refsa okkur

í Frakklandi þegar verið er að mótmæla hinu og þessu. En við getum verið öflug ef við ætlum okkur það. Við þurfum ekki að vera með peningana okkar á einum stað í bönkunum og láta þá koma fram við okkur eins og ekkert. Ef einhvern tíma við myndum standa saman, ef einhvern tíma við myndum virkilega gera það, þá er okkur í lófa lagið að láta þessa hækkun á bankaskatti ekki bíta í skottið á sér. Það ætla ég að segja. Við getum kannski komið með ýmsar tillögur og gert ýmislegt en við verðum líka stundum að óska eftir aðstoð við það frá samfélaginu og segja: Við erum hér bara 63 einstaklingar og mun færri í stjórnarandstöðunni náttúrlega, við erum bara sex í Flokki fólksins sem erum að berjast fyrir þessum fjármunum til þess að reyna að gera hlutina án þess að skaða okkur enn þá frekar efnahagslega af því að við getum ekki verið að eyða endalaust. Í fyrsta lagi eyðum við ekki sömu krónunni tvisvar en ég vil lofa

sem er bein afleiðing af minni samkeppni á fjármálamarkaði og líka þess að við erum hér með lítinn gjaldmiðil sem sveiflast meira og við borgum hærri vexti, miklu hærri vexti á lengri tímabilum og búum við hærri verðbólgu á lengri tímabilum heldur en löndin í kringum okkur. Ég er ekki að tala um lönd í Evrópusambandinu á borð við Grikkland, Ítalíu eða þau sem eru syðst í álfunni, ég er bara að tala um nágrannalöndin okkar. Mér Mér fannst hv. þingmaður skauta svolítið fram hjá þessu í sinni ræðu, að þarna erum við auðvitað með mikla meinsemd í íslensku samfélagi sem kostar fólk og ekki síst þá sem höllustum fæti standa í samfélaginu alveg gríðarlegar fjárhæðir.

Ég veit alveg að niðurstaðan verður sú að það er okkur ekki hagfellt að vera með þennan litla gjaldmiðil. Ég er pínulítið að vonast til þess að í Flokki fólksins myndist kannski pínulítil opnun á það

og mér finnst það bara eðlilegasti hlutur í heimi að við fáum óháða aðila. Þá er ég ekki að tala um einhverja Íslendinga á markaðnum sem eru litaðir af öllu þessu spillingarumhverfi sem við fáum svo gjarnan beint í ennið. Þá verður það líka að vera hlutlaus úttekt

ef við ætlum ekki að reyna að skipta um í brúnni. En jú, ég tek alveg heils hugar undir það að við þurfum að gera eitthvað í sambandi við alvöru hlutlausa úttekt á kostum og göllum íslensku krónunnar. Í sambandi við samkeppnina og fákeppnina á peningamarkaðnum og bankamarkaðnum þá eigum við enn þá Landsbankann og að hugsa sér, stjórnvöld hafa í engu gert neitt í því að reyna að koma þannig umgjörð um þann banka þar sem við eigum að koma á einhverri samkeppni á peningamarkaði. Þeir gera það bara alls ekki.

punktur. Það erum við sem setjum reglurnar hér, ekki bankarnir. Um leið og við og stjórnvöld áttum okkur á því hver það er sem er löggjafinn, þá mun okkur farnast mun betur heldur en raun ber vitni.

fólks sem er búið að vera lengi í ríkisstjórn. Ég hélt satt best að segja að þau væru enn frekar og betur en áður með puttann á púlsinum skynjuðu það sem er að gerast úti í samfélaginu. En stóra myndin er sú að við erum með ríkisstjórn núna sem enn og aftur eyðir um efni fram, er enn og aftur að skila fjárlögum fyrir ríkissjóð með halla, ekki bara í ár, ekki bara á síðasta ári, ekki bara þar áður heldur löngu fyrir Covid. Löngu fyrir Covid var þessi ríkisstjórn byrjuð að eyða um efni fram og hún ætlar að gera það og senda reikninginn ekki bara til næstu ríkisstjórnar að leysa verkefnið heldur til næstu kynslóða. Það er áhyggjuefni að þau hlusta einmitt ekki á það sem er úti í samfélaginu í dag, þessi köll, þessi oft sáru köll sem koma frá fólki, frá venjulegum heimilum sem eru að reyna að forgangsraða hjá sér, eru að taka samtalið heima fyrir um hvernig þau hafi efni á að kaupa jólagjafir, halda jól, ná endum saman þegar lánin hafa hækkað eins og raun ber vitni. Þau þora og verða að taka þessu erfiðu samtöl um hvernig þau ætli einfaldlega að halda áfram.

Það er ekkert auðveldara en að vera í pólitík og taka engar ákvarðanir, bara sigla, reyna að vona hið besta, krossleggja fingur og vona að ekkert gerist, taka ekki neinar ákvarðanir.

og fleiri aðilar, höfum verið hrópandinn í eyðimörkinni með það að ríkisstjórnin sé ekki að sinna sinni efnahagsstjórnun og vinna með hagstjórninni annars staðar í samfélaginu, eins og Seðlabankanum. Mér hefur þótt Seðlabankinn allt of linur við að benda á að ríkisstjórnin hefði átt að vera mun ákveðnari í því að beita sínu aðhaldshlutverki betur. Þess vegna erum við með hlutlaus fjárlög eins og Seðlabanki Íslands hefur bent á. Þau eru ekki að vinna gegn því ástandi sem nú er; 8% verðbólga, 9,25% stýrivextir, húsnæðislánavextir í kringum 11%.

fyrirtækis hér í bænum sem segir: Þorgerður, ég er bara búinn að fá nóg af þessu tali um ábyrga efnahagsstjórn. Ég er búinn að heyra þetta í 40 ár og aldrei gengur það. Hvenær ætlar þetta fólk sem þú vinnur með á Alþingi að vakna? Það er nákvæmlega þannig. Það er okkar ábyrgðarhlutverk í Viðreisn að halda fólki við efnið. Sumir hafa yfirgefið það hlutverk, gott og vel, við vonum að

Þetta eru almannahagsmunir og þarna eru raunverulegir almannahagsmunir framar sérhagsmunum sem verða að ganga fyrir. Það er nákvæmlega þannig sem við í Viðreisn tölum. Við bendum á þau mál þar sem við viljum og tölum fyrir því að almannahagsmunir gangi fyrir.

er alltaf þessi þunga keðja sem er alltaf hnýtt og sett utan um herðar heimilanna. Við bentum á þetta í kosningunum 2017 og aftur 2021.

mikilvæg áhrif á íslenskt samfélag. Hér áðan flutti formaður Flokks fólksins fína ræðu, m.a. um þessa fákeppni á bankamarkaði.

þá fáum við að sjá að það eru á endanum alltaf neytendur sem borga brúsann. Þannig á það ekki að vera í heilbrigðu samfélagi. Við

Ég vona að það takist en við höfum bent á að til þess að það verði ákveðinn trúverðugleiki þá þarf að færa verkefnið frá ráðuneyti Sjálfstæðisflokksins yfir í önnur yfir í önnur ráðuneyti. Það skiptir miklu máli fyrir skattgreiðendur, það skiptir máli fyrir ríkissjóð að við höldum áfram að greiða niður skuldir. Þegar vaxtagjöldin eru núna tæpir 118 milljarðar þá hljóta allir að sjá að það verður að fara að reka ríkissjóð með öðrum hætti. Þegar verið er að segja að vextir séu í þessum hæstu hæðum þá erum við um leið að segja að við ætlum að senda reikninginn,

Ég hef rifjað upp hér í ræðustól mörg dæmi sem mér hafa verið send, aftur og aftur, alls konar dæmi; litlar fjölskyldur, þriggja manna, tveggja manna, fólk að kaupa sér fyrstu íbúð,

Svo segir ríkisstjórnin: Nei, við ætlum ekkert að gera fyrir ykkur, við treystum okkur ekki til að forgangsraða, við ætlum að skila hlutlausum fjárlögum, bara hlutlausum fjárlögum.

og fleira, fyrir utan aðhald í ríkisrekstri — þýðir það að við ætlum ekki að hafa skoðun á útgjöldum ríkissjóðs? Guð forði mér frá því. En vel að merkja, við getum það alveg því að þetta eru ekki okkar fjárlög. Við hefðum ekki byggt þau upp svona. Ég ætla að hafa skoðun á því að það þurfi að styrkja lögregluna, það þurfi að efla lögregluna sem hefur verið svelt í áraraðir, ekki

Þannig að ég ætla að hafa skoðun á því að það þurfi að efla lögregluembættin á landinu. Ég ætla að hafa skoðun á því að við þurfum að taka utan um heimilin með sértækum tímabundnum aðgerðum

skammtímaaðgerðir til styrktar heimilunum, til þess að við getum náð að taka utan um þau. Ég ætla líka að hafa skoðanir á því sem við höfum ítrekað barist fyrir, að niðurgreiða sálfræðiþjónustu hér á Íslandi. Við samþykktum lög, flokkarnir allir, hver einn og einasti flokkur, en samt hefur ríkisstjórnin ekkert gert með þetta að

sem betri aðgangur að sálfræðiþjónustu felur í sér? Það er einmitt unga fólkið. Ég fer í framhaldsskóla, ég fer í háskólana og þau segja: Heyrðu, við höfum ekki efni á því að borga 20.000 kall

að við þurfum m.a. að létta álaginu af Landspítalanum með því að leita til sjálfstætt starfandi aðila til að reyna að fækka á biðlistum. Það segir svo mikið um heilbrigðisstýringu og stefnu þessarar ríkisstjórnar að það gengur lítið á biðlistana. Það hefur fjölgað alls staðar á biðlistum.

fjölgað. Auðvitað hefur maður skoðanir á þessu. Ég hef skoðanir á því að það þurfi að fara líka í ákveðna tekjuauka. Ég hef talað um auðlindagjöldin. Mér heyrist líka að við séum að verða eini flokkurinn sem talar fyrir því að fara þá leið sem var í rauninni annar af tveimur valkostum sem voru settir fram í auðlindanefndinni árið 2000 undir forystu Jóhannesar Nordals,

Ég ætla að taka undir það. Ég held að það sé hluti af því sem við í Viðreisn tölum fyrir, við, þessi Evrópusinnaði frjálslyndi flokkur sem trúir á markaðslausnir, trúir á að það skipti máli að búa í réttlátu samfélagi,

Mér sýnist það á öllu þegar skoðað er og rýnt í flest gögnin að sjávarútvegurinn sé tilbúinn að greiða heilmikið fyrir það að vera með þennan aðgang, þennan einkarétt á veiðum við Íslandsstrendur. Er ég með þessu að tala niður sjávarútveginn? Aldeilis ekki.

kröfur um gegnsæi í eignarhaldi. Við höfum líka sagt mjög skýrt: Já, við þurfum aukin auðlindagjöld. En við höfum líka sagt mjög skýrt að við viljum alls ekki hverfa frá því að miða við kvótakerfið,

bara undir öðrum gjaldmiðli og stærri atvinnuvegirnir lifa í evrukerfinu eða dollarakerfinu eða hvað það er en ég er hrædd um þann hóp sem þarf að standa undir

Ég hef áhyggjur af því að við erum ekki að undirbúa okkur undir framtíðina. Þið vitið, ágæti þingheimur, hver mín skoðun er varðandi krónuna og varðandi það af hverju við þurfum að taka upp erlendan gjaldmiðil. Það er út af samkeppnishæfni, af því að við verðum að auka framleiðni. Og ákvarðanir sem við berum sjálf ábyrgð á erum við ekki að taka. Það er hættulegt að við erum ekki að standa okkur í orkumálum. Við erum ekki að taka þær ákvarðanir að við getum staðið undir öllum þeim kröfum sem ég vona að fulltrúar Íslands á COP-ráðstefnunni setji fram.

Það þýðir að við eigum að skoða inn í alla skápa hjá okkur, líka orkuskápinn, innviðahlutann — allt í þessu.

mun verða betur í stakk búið til að mæta áskorunum framtíðarinnar með því að skipta um gjaldmiðil. Þetta hefur komið fram í skýrslum erlendra sérfræðinga og ég tel sjálfsagt að það verði orðið við þessari ósk verkalýðshreyfingarinnar og það verði unnið með hana.

til að ýta undir framleiðni. Þau geta ekki leyft sér að ýta umræðunni um gjaldmiðilinn út af borðinu, alltaf og endurtekið, til að þjóna einhverjum sérhagsmunum, þeirra eigin raða en líka sérhagsmunum þeirra flokka sem sitja í ríkisstjórn. Mér finnst það bara ekki boðlegt og ég vona að við sjáum fram á að að ný forysta innan Samtaka atvinnulífsins leiði það af sér að við höldum eitthvað áfram, að við þokumst eitthvað áfram þegar kemur að þessu.

fjölmiðlar. Það má ekki verða þannig að við verðum bara með einn miðil sem er þóknanlegur ríkisstjórnarflokkunum heldur verðum við að fá að upplifa umræðu eins og var í gær, upplýsingar um það sem skiptir þjóðina öllu máli. Þjóðin finnur svo sannarlega fyrir því í dag og er að spyrja sig spurninga: Þurfum við á þessu að halda? Fyrst Færeyingar geta þetta, af hverju geta Íslendingar það ekki?

Það sem ég vildi sagt hafa og tengja þessu er að við vitum það að ríkisstjórnin mun eflaust og ég trúi ekki öðru en að hún hugsi mjög vel um sína aðkomu að kjarasamningum. Ég held að það sé nokkuð ljóst að ríkisstjórnin verður að koma að kjarasamningum með einum eða öðrum hætti.

Það var þá og ég er ekki að segja að það eigi að gera það núna en þess tíma ákvörðun var að halda búvöruverði niðri. Skilaboðin voru þau að ríkisstjórnin ætti að gæta aðhalds í fjárlögum og gera allt sem í hennar valdi stæði

Ég er að segja að ríkisstjórnin verður að ganga á undan með góðu fordæmi og gera allt sem í hennar valdi stendur til að stoppa allar hækkanir. Þá er komið hér og sagt: Já, hvað með sveitarfélögin, eru þau ekki að hækka? Ákvarðanir sveitarfélaga

Að halda genginu stöðugu þýðir ekki stóraukin útgjöld. Við verðum að gera allt, annars vegar til þess að halda utan um, eins og ég gat um áðan, heimilin í landinu, lág- og millitekjuhópana sem endalaust eru að borga byrðarnar af íslensku krónunni, verðbólgu og vöxtum, óstjórn ríkisstjórnarinnar, en við verðum líka að gera allt sem í okkar valdi stendur til að tryggja stöðugan gjaldmiðil. Í því felast mestu kjarabæturnar fyrir íslenskan almenning, að við gerum allt sem í okkar valdi stendur til að vinna bug á verðbólgunni, til að fara niður með vextina. Ég vona að það verði ekki þannig að ríkisvaldið verði látið borga

ákveðna tóna sem fela það í sér að hún muni sjá til þess að fjárlög og fjáraukalög — efnahagsstjórnin sé þannig að hún styðji hagstjórnina, m.a. Seðlabankann og aðila vinnumarkaðarins, í því að halda verðbólgu niðri, reyna að koma böndum á þensluna til að reyna að lækka vexti. Aðilar vinnumarkaðarins

við verðum að fara að vinna að því. Fyrsta skrefið í þá veru er m.a. að við höfum hér ríkisstjórn sem raunverulega vinnur að stöðugleika í samfélaginu og vinnur með atvinnulífinu og vinnur með Seðlabankanum í því að taka niður verðbólguna.

borið gæfu til að takast á við í sameiningu. Við höfum þar sýnt samstöðu og gert það með sóma. Bæði var það gert hér á þingi og úti í samfélaginu öllu

Þar ætla ég að nefna þá óvissu sem til staðar er, þó að það séu ýmis jákvæð teikn og merki á lofti um að ástandið sé að þróast í rétta átt á Reykjanesskaga eftir þær miklu jarðhræringar sem þar voru. Því ástandi er auðvitað hvergi nærri lokið. Það er alveg fyrirséð, þrátt fyrir að jarðhræringar séu ekki með sama hætti og þær voru

þrátt fyrir að frekari jarðhræringar verði ekki eða það komi ekki til eldgoss á svæðinu sem auðvitað er ekki hægt að útiloka að gerist. Þrátt fyrir það er þetta að þróast með með jákvæðari hætti en var kannski búist við fyrir ekki svo löngu síðan en við verðum að sjá hvernig því öllu saman miðar og taka tillit til þess.

vel til að koma í veg fyrir frekari áhyggjur, þá sérstaklega fjárhagslegar og þegar kemur að atvinnuöryggi.

til aðstoðar en svo þarf auðvitað að horfa til lengri tíma með hvaða hætti og hvar fólk vill búa. Auðvitað eru einhverjir sem munu fara til baka til síns heima þegar fólk er orðið öruggt og sérfræðingar gefa heimild til.

að það þarf ekki annað en að hlýða á sérfræðinga í þessum málum sem best þekkja til að það er, held ég að megi segja, nýtt eldgosatímabil hafið á á Reykjanesskaga sem kallar á nýja og annars konar nálgun stjórnvalda og samfélagsins alls sem við höfum séð í öðrum málum sem hafa komið til þingsins. Ég ætla að leyfa mér að nefna landsskipulagsstefnuna þar sem sérstaklega er horft til þess þegar kemur að skipulagsmálum að taka tillit til þeirrar náttúruvár sem við þekkjum hér á okkar góða landi.

Þá er mikilvægt að sýna samstöðu. Það höfum við svo sannarlega gert og munum standa þessa vakt áfram fyrir íbúa svæðisins.

þá taka þau til tveggja meginþátta sem byggjast að miklu leyti upp á þeirri jákvæðu þróun efnahagslífsins sem hefur, þrátt fyrir erfiðleika sem voru uppi fyrir ekki mjög löngu síðan vegna

rammasett gjöld um 37,2 milljarða kr. að raungildi á milli ára og eru breytingar bæði til lækkunar og hækkunar. Mesta hækkunin er 11,5 milljarðar kr. vegna varasjóðs fjárlaga, sem skýrist aðallega af því að launahækkanir komandi kjarasamninga eru ekki áætlaðar í einstök málefnasvið heldur er þess í stað gert ráð fyrir þeim í varasjóði og millifært verður út af þeim lið eftir því hvernig kjarasamningum vindur fram. Næstmesta hækkunin er 8,2 milljarðar vegna sjúkrahúsþjónustu

Þá hækka gjöld til orkumála um 5,9 milljarða. Þar er um tilfærslu að ræða frá tekjuhlið fjárlaga þar sem styrkir Orkusjóðs koma að hluta til í stað niðurfellingar gjalda vegna kaupa á hreinorkubifreiðum.

í húsnæðismálum, sem er stefna til 15 ára og aðgerðaáætlun til 5 ára, og er markmiðið með þeirri stefnu til lengri tíma að auka, eins og fyrr segir, jafnvægi á húsnæðismarkaði ásamt því að gera stjórnsýsluna alla skilvirkari. Það er það sem skiptir mestu máli. Það hefur verið

Þarna kemur líka inn að fá aukið jafnvægi í umhverfið, þ.e. að auka gæði íbúða, sem skiptir gríðarlega miklu máli. máli. Til viðbótar þessu, sem helst í hendur við almenna íbúðakerfið, er að bæta húsnæðisöryggi í landinu, sérstaklega þeirra sem höllum fæti standa og er nauðsynlegt að

og er tíu ára áætlun, að horft sé til þess að tryggja nægilegt framboð lóða og að byggt sé í takt við þörf á hverjum tíma.

og langtímasýnin sem birtist í þessum rammasamningum, verður að raungerast svo að markmiðin um uppbyggingu 35.000 íbúða og jafnvel fleiri verði að veruleika innan þess tímaramma sem ráðherra og stjórnvöld eru að vinna með.

almennar íbúðir og hlutdeildarlánsíbúðir, það eru 12.250 íbúðir í því kerfi, og að 5% verði félagslegar, þ.e. 1.750.

samningum við framkvæmdaraðila er að tryggja þessa félagslegu blöndun þegar kemur að uppbyggingu. Þetta er auðvitað algjör forsenda þess að við náum að komast úr því ástandi sem við erum í þessa dagana. Hér má alveg geta þess og taka það fram að við erum með þessu

sem eru farnir í almenna íbúðakerfið allt frá árinu 2016 þegar það var sett á fót. Það eru 39 milljarðar frá ríkinu og 26 milljarðar frá sveitarfélögum. Þetta eru engar smáupphæðir, virðulegur forseti,

Það er auðvitað alrangt eins og þessar tölur sýna, ekki bara tölurnar heldur verkin. Nú er staðan hins vegar sú að okkur fjölgar um 1.000 á mánuði,

og byggja í takt við þessa þörf og þessa miklu fjölgun. Annars er hætt við því að við lendum í þeirri stöðu sem við þekkjum orðið of vel hér á landi,

aftur. Það er mikilvægt, virðulegur forseti, að hér taki allir höndum saman í þessu verkefni og verði sammála um að að byggja meira og liðka fyrir aukinni uppbyggingu. Það gerist bara með góðu samstarfi og samtali á milli ríkis og sveitarfélaga. Ég talaði um fjölgun. Árið 2022 fjölgaði íbúum á þessu landi okkar um 3% og útlit er fyrir að fólksfjölgun á næsta ári verði með svipuðu móti, eða um 3%.

Ég bæði heyri og skil sveitarfélögin hér á höfuðborgarsvæðinu í mínu kjördæmi, Suðvesturkjördæmi, með þeim hætti að það sé ríkur vilji

Við vitum það alveg og þekkjum að á þeim stöðum eru oft stór atvinnusvæði, blómleg atvinnusvæði sem iða af lífi í dag.

en það þarf að vera skynsamleg blanda í þessu. Tryggt framboð og öryggi á húsnæðismarkaði er nefnilega mikið hagsmunamál í íslensku samfélagi.

vegar er annað sem spilar þarna inn í sem er að húsnæðismarkaðurinn hefur fundið verulega fyrir aðgerðum Seðlabankans þar sem kaupendum hefur verið gert erfiðara um vik að komast inn á markaðinn og fjármögnun nýframkvæmda er orðin dýrari.

að veita sveitarfélögum heimild til að víkja frá fjármálareglum sveitarstjórnarlaga þar sem markmiðið var að tryggja sveitarfélögum aukið svigrúm til að ráðast í auknar fjárfestingar og mæta aðsteðjandi

Ég tel að slík endurskoðun myndi tryggja þessa mikilvægu blöndu lóða á nýbyggingarsvæðum í bland við nauðsynlega þéttingu byggðar og verða til þess að markmið um aukna uppbyggingu húsnæðis muni raungerast um allt land. Ég legg hér og hef lagt í þessari ræðu minni áherslu á höfuðborgarsvæðið en auðvitað eru fleiri sveitarfélög og landsvæði með land til að byggja upp. Það verður að taka það með inn í myndina og ég legg hér allt landið undir. En við vitum að hér er auðvitað fjölmennið, hér búa flestir og þannig mun það vera áfram. Því þarf að horfa sérstaklega til aðgerða á höfuðborgarsvæðinu. Ef við förum rétt í lokin aðeins yfir efnahagsforsendur frumvarpsins sem byggjast á spá frá Hagstofu Íslands þá gerir hún ráð fyrir að á næsta ári muni hagkerfið leita jafnvægis með hóflegum hagvexti og lækkandi verðbólgu. Á þessu ári hefur auðvitað verið verulegur hagvöxtur og sérstaklega á fyrri hluta ársins. Í forsendum frumvarpsins er gert ráð fyrir að verðbólgan fari niður í 4,9% og hagvöxtur verði um 2,6%.

Það er skylda okkar sem hér sitjum að horfa á og greina stöðuna með reglulegum hætti og taka utan um þá hópa sem verða hvað verst úti.

á. Þar leyfi ég mér að nefna að ég tel það vel koma til greina að fara í sértækar aðgerðir fyrir þá hópa sem verða hvað verst úti í þessu með ábyrgum og öruggum hætti.

Höfuðmarkmiðið á að vera og hlýtur að vera að lenda farsælum langtímakjarasamningum sem styðja við allt þetta verkefni að ná niður verðbólgu og vöxtum, sem er

Þó svo að staðan sé sú að stjórnvöld eigi ekki formlega aðkomu að kjarasamningsgerðinni er ljóst að aðilar vinnumarkaðarins munu kalla eftir því að stjórnvöld liðki fyrir samningsgerð. Þar er líklegt að háværust verði krafan um frekari úrræði til að stuðla að auknu húsnæðisöryggi og að barnafjölskyldur og þeir sem lakast standa verði sérstaklega varin eins og ég hef farið yfir. Ég geri ráð fyrir því og veit að stjórnvöld munu átta sig á þessu mikilvæga hlutverki sínu og stíga inn með aðgerðir og hafa nú þegar gert það á húsnæðismarkaði,

að þær aðhaldskröfur sem þar voru hafi verið felldar niður og að möguleiki sé á einhverjum frekari aðgerðum hvað það varðar, vegna þess að það er mikilvægt að að rekstrargrundvöllur þessara stofnana verði varinn og hann tryggður til framtíðar. Ég held að þetta sé það helsta en ég tel líka brýnt á næstu

að bera gæfu til að sinna og vera ekki í stöðugum deilum um það hver eigi að borga og jafnvel ganga svo langt að láta í veðri vaka að fatlað fólk sé byrði á

Herra forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir ræðu sem um margt var mjög góð og ég get lýst mig sammála mörgu af því sem þar kom fram. fram. Hv. þm. Ágúst Bjarni Garðarsson fjallaði mikið um húsnæðismálin sem eru honum mjög hugleikin, enda þekkir hann þau auðvitað vel. Ég ætla að taka svolítið undir það sem fram kom að það eru margir þættir sem þurfa að leggjast á eitt til þess að við getum leyst þessa húsnæðiskrísu sem blasir við okkur. En það sem ég hef svo miklar áhyggjur af

við þekkjum. Það er alveg hárrétt hjá hv. þingmanni að við virðumst — nú kemur áfall, nú erum við með háa vexti, fjármagnið er dýrara,

Við byggjum ekki nóg. Á meðan erum við með snjóhengju kynslóða sem safnast upp úti á markaðnum og mun á einhverjum tímapunkti ryðja sér út og þá förum við í nákvæmlega sama ástand og við vorum í fyrir ekki svo mörgum árum. Því er mjög brýnt að taka höndum saman og liðka fyrir frekari húsnæðisuppbyggingu. Ég veit að þetta er línudans á þessum tíma en við munum fá vandann í andlitið síðar ef ekkert verður að gert.

þetta pínulítið vera eins og menn séu að gefast upp fyrir því verkefni að stundum er hægt að mæta hlutunum með erfiðum, sársaukafullum en nauðsynlegum hagræðingaraðgerðum.

við þurfum að gæta að því, eins og ég nefndi í ræðu minni, að vera með eðlilegt aðhald, sérstaklega á þessum tímum.

eftir ár. Ég held að þetta sé mjög brýnt og að salan geti stutt við það að við getum farið í mjög nauðsynlegar framkvæmdir eða jafnvel greitt niður skuldir.

Það verður að taka tillit til þess í allri þessari umræðu. En svo getum við auðvitað farið í aðra og stærri umræðu um sameiningar stofnana og annað slíkt til þess að spara fjármuni.

Nú standa yfir umræður um það lagafrumvarp sem hefur hvað mest áhrif á líf fólks hér á landi, fjárlagafrumvarpið fyrir næsta ár. Það ætti engum að koma á óvart að mælendaskrá fyrir þetta frumvarp er þéttsetin og sitt sýnist hverjum. Fyrir hinn almenna borgara

eins og latína og erfitt að skilja það sem þarna er lagt fram. Fyrir þingmann eins og mig sem er á mínu fyrsta kjörtímabili var mikill fengur að hafa fjárlaganörd með mér í flokki, hv. þm. Björn Leví Gunnarsson, en eftir hans löngu setu hér á þingi, var nær alltaf fulltrúi Pírata í hv. fjárlaganefnd, hefur hann ansi góða innsýn inn í það hvernig þetta flókna frumvarp virkar. Við fyrstu sýn gæti maður haldið að frumvarpið gengi aðallega út á það að deila út fjármagni til hinna og þessara sviða og aðalumræðurnar séu um það hvort styrkja eigi náttúruminjasafn í þessu þorpi eða byggðasafn í hinu næsta. Sannleikurinn er hins vegar sá að undirliggjandi eru í raun mun dýpri ákvarðanir sem hafa djúpstæð áhrif á það hvers konar samfélagi við búum í. Þetta á sérstaklega við um það hvers konar hagstjórn við viljum iðka hér á landi. Þegar kemur að hagstjórn þá er mikilvægt að hafa í huga að það eru til margar kenningar og aðferðafræði, sumt er gott og annað ekki eins gott. Það er líka mikilvægt að átta sig á því að mismunandi hagstjórn getur komið sér vel eða illa fyrir mismunandi hópa þjóðfélagsins. Sumar eru byggðar á því að láta markaðinn ráða öllu á meðan aðrar reyna að jafna ábyrgðina og áhrifin á mismunandi þjóðfélagshópa. Það er líka vert að hafa í huga að það eru engar töfralausnir til þegar kemur að því að tækla það ástand sem við lifum við núna þar sem vextir og verðbólga eru há. Við tökum ekki upp evru á morgun og allt verður miklu betra. Til að tækla svona ástand þurfum við samhent átak, ekki bara á einu sviði heldur öllum. Að sama skapi er varhugavert að festast í eldgömlum kreddum úr hagfræðinni eins og að alls ekki megi hækka skatta og aðalatriðið sé að skera niður báknið. Stundum þurfum við nefnilega að fjárfesta til skamms tíma til að spara til lengri tíma. Stundum þurfum við líka að jafna byrðina með því að fá þá sem þéna nóg til þess að styðja við þá launalægstu sem verða hvað verst úti í hávaxta- og háverðbólguumhverfi. Þegar rýnt er í fjárlagafrumvarpið sjálft og hin ýmsu nefndarálit sem því fylgja er áhugavert að sjá þá nálgun sem mismunandi flokkar horfa til þegar kemur að hagstjórninni. Það væri ansi athyglisvert að sjá þá útkomu sem yrði ef breytingartillögur allra flokka yrðu samþykktar. Það er alls ekki svo víst að útkoman yrði eitthvað verri fyrir almenning en sú sem kemur í raun upp úr kafinu í lok næsta árs þegar áföll og sértækar aðgerðir hafa leitt til margvíslegra ófyrirséðra fjárútláta. En kannski er það meira verkefni fyrir einhvern í doktorsnámi í hagfræði. Það er hins vegar athyglisvert að rýna dýpra í frumvarpið og nefndarálitin og sjá hinar mismunandi áherslur. Þar eru flokkarnir mjög oft að tala til sinna kjósenda með aðgerðum sem þeir telja að samrýmist opinberum stefnum sínum. Sjálfstæðisflokkurinn vill sýna fram á stöðugleika sem í raun þýðir að skattar séu ekki hækkaðir á þá ríku og að báknið sé skorið niður. Framsókn vill tryggja að bændastéttin lifi af. Flokkur fólksins vill bæta kjör öryrkja og aldraðra. Samfylkingin vill tryggja jöfnuð og við Píratar viljum bjarga umhverfinu með grænum hvötum. Inni á milli í tillögum allra flokka er að finna góðar hugmyndir um það hvernig við sem þjóð getum haldið áfram að blómstra á sama tíma og við tryggjum að enginn sé skilinn út undan og að umhverfið líði ekki fyrir vöxt samfélagsins. Vandamálið er hins vegar það að þegar kemur að hagstjórninni þá virðist það vera ómögulegt fyrir okkur stjórnmálamenn að hlusta á hvert annað og þeim mun síður að viðurkenna að einhver annar en við sjálf geti komið með góðar hugmyndir. Eru hugmyndir Samfylkingarinnar um hvernig nýta megi vaxta- og barnabætur í auknum mæli til að styðja við bakið á barnafjölskyldum og ungu fólki lausn sem vert væri að skoða til hlítar? Eflaust. En fyrst sú hugmynd kom frá Samfylkingunni þá er enginn séns að það sé farið í grandskoðun á henni og þeim mun síður að ríkisstjórnin taki hana upp á sína eigin arma. Eru allir þeir öryrkjar og ellilífeyrisþegar sem daglega hafa samband við hv. þm. Ingu Sæland bara einhverjir vælukjóar eða er fullt af götum í núverandi kerfi sem þarf að laga? Já, ég er nokkuð viss um að það er fullt af hlutum sem betur mættu fara en því miður, fyrst ábendingarnar koma í gegnum rangan aðila, er ekkert hlustað Ég gæti haldið áfram að tala um ábendingar okkar Pírata um þörf á frekari grænum hvötum en ég held að þið séuð kannski farin að átta ykkur á því að eins og staðan er á Alþingi í dag þá er ekki hlustað á góðar hugmyndir, einfaldlega af því að þær koma ekki frá þeim sem eru við völd. Ég er kannski svona einfaldur í hugsun að ég trúi því að allir geti komið með góðar hugmyndir og að með því að hlusta á hvert annað gætum við komið með betri lausnir til handa því samfélagi sem við búum í. Við höfum dæmi úr sögunni, t.d. þegar nýsköpunarstjórnin fræga var stofnuð. Þar voru leiðtogar sem voru tilbúnir að hlusta á ólík sjónarmið og finna hinn gullna meðalveg sem leiddi til þess að við Íslendingar hættum að vera þróunarland og urðum ein af ríkustu þjóðum heims í dag. Við þurfum einnig að muna að það samfélag og það umhverfi sem við lifum við í dag er gjörólíkt því sem við höfum lifað við undanfarna áratugi. Okkur fjölgar mjög ört, ekki vegna þess að við séum duglegri að búa til börn heldur vegna þess að landamæri, a.m.k. innan Evrópu, heyra nú sögunni til og íbúar á EES-svæðinu geta á auðveldan hátt flust hingað til lands til að vinna, sem betur fer, því að á síðustu tíu árum höfum við upplifað ótrúlegan vöxt þegar kemur að komu ferðamanna hingað til lands. hingað til lands. Hingað koma nú fimm sinnum fleiri ferðamenn á hverju ári en íbúar þessa lands. Sú þróun hefur tryggt okkur Íslendingum hagvöxt ár eftir ár en á sama tíma kallar það á breytingu. Hvar værum við án allra þessara útlendinga sem koma hingað til lands til að vinna? Við gætum svo sannarlega ekki sinnt öllum þessum ferðamönnum ef þeir hefðu ekki valið að koma hingað. Við lifum líka í samfélagi þar sem fólk lifir lengur en það gerði fyrir örfáum áratugum. Það þýðir einnig að aldursdreifing breytist og kostnaðurinn við að sinna fólki eftir að það hættir að vinna eykst. Við erum með heilbrigðiskerfi sem nú þarf að vera tilbúið að þjónusta ekki bara íbúa þessa lands heldur líka alla þá ferðamenn sem veikjast eða slasast. Við erum með skólakerfi sem nú þarf að takast á við þá áskorun að 20% nemenda tala ekki íslensku sem sitt móðurmál. Við erum með skattkerfi sem er að mestu leyti byggt upp miðað við að fólk sé starfsmenn fyrirtækja á meðan raunin er að stærri og stærri hópur fær sínar tekjur skattlagðar í gegnum mun lægri fjármagnstekjuskatt. Já, við þurfum að aðlaga okkar samfélag og okkar hagkerfi að breyttum tímum. Við þurfum að hætta að lifa í fortíðinni og takast á við fjölbreytileikann sem samfélagið okkar stendur frammi fyrir. Þar þýðir ekkert að vera með íhaldssemi og trúa því að fyrst við höfum alltaf gert hlutina á einn veg þá þýði það að slík leið muni ávallt virka í framtíðinni. Það er kominn tími til þess að við tökum hagkerfið okkar til gagngerrar endurskoðunar, að við sameinumst um lausnir sem tryggja möguleika okkar til þess að takast á við áskoranir framtíðarinnar, hagkerfi þar sem tækifærin eru ekki heft en á sama tíma er öryggisnet sem tryggir öllum grundvallarlífsviðurværi. Ef við hlustuðum á hvert annað og nýttum okkur þau gögn sem til eru þá er ég viss um að hægt væri að koma hér á velferðarsamfélagi þar sem nýsköpun og framtakssemi er verðlaunuð. Eitt stærsta verkefni næsta árs er að ráða niðurlögum á verðbólgunni og tryggja að hér sé lægra vaxtastig. Það næst ekki með gífuryrðum úr þessum ræðustól eða með keppni um hverjir skrifa fleiri greinar í fjölmiðla eða fá flest læk á samfélagsmiðlum við skammir eða faguryrði um eigin hugmyndir. Ef við virkilega viljum ráðast á verðbólgudrauginn þá þurfum við samstillt átak. Við þurfum að fá sameiginlegan skilning á því hvað það er sem heldur í raun uppi verðbólgunni. Þar þurfum við að hafa opinn aðgang að öllum þeim gögnum sem fyrir liggja. Síðan þurfum við að skoða hvern áhrifaþátt fyrir sig og ná saman um aðgerðir til að lækka hana, bæði aðgerðir sem hægt er að fara í strax en líka aðgerðir til lengri tíma. Einhverjar aðgerðir hafa neikvæð áhrif á hópa samfélagsins og þá þurfum við að finna leiðir til þess að draga úr þeim áhrifum hjá þeim sem líða hvað mest fyrir þær. Á sama máta eru aðrir í samfélaginu sem eru með breiðari bök og geta þannig tekið á sig meiri byrði í þessu samstillta átaki við að lækka vexti og verðbólgu. Áhrif gjaldahækkana hjá ríki og sveitarfélögum spila þarna inn í og er þá nauðsynlegt að finna leiðir til þess að afla fjár á annan máta frá þeim sem eru aflögufærir. Já, þarna þarf kannski að skoða hluti eins og að hækka skatta á fjármagnstekjur eða að hækka auðlindagjöld. En það er mikilvægt að við sláum ekki allar hugmyndir sem þetta snerta út af borðinu einfaldlega af því að þær samrýmast ekki stefnu sem miðast við góðæristímabil. Við þurfum einnig að finna leiðir til að hagræða í rekstri ríkisins en eins og öll okkar sem höfum verið í rekstri þekkjum þá þýðir ekki að fara bara í flatan niðurskurð. Við sjáum það einna best innan heilbrigðisþjónustunnar þar sem niðurskurður í legurýmum og hjúkrunarheimilum orsakar það að bráðamóttakan yfirfyllist af fólki sem ekki er hægt að útskrifa annað. Dagurinn á bráðamóttöku kostar fimm til tíu sinnum meira en dagurinn á legudeild og þannig hleðst einfaldlega upp vandinn. Aðgerð sem átti að spara leiddi í raun til miklu hærri útgjalda. Í staðinn fyrir þetta þurfum við að fara í betur hugsaðan niðurskurð þar sem hann á við og einnig þurfum við stundum að fara í fjárfestingar til skemmri tíma sem munu leiða til sparnaðar og hagræðingar til lengri tíma. Aftur er þetta eitthvað sem við sem höfum verið í rekstri þekkjum vel. Skammtímafjárfesting skilar oft margföldum sparnaði til framtíðar. Hættum því að fara af stað með hinn bitlausa niðurskurðarhníf og förum frekar í gagngera vinnu við að umbylta og spara til framtíðar. Áður en ég lýk máli mínu langar mig að nefna þrjú atriði sem ég tók eftir við skoðun á frumvarpinu með núverandi breytingartillögum meiri hlutans sem ég reikna með að verði samþykktar hér seinna í vikunni. Í fyrsta lagi hefst nefndarálit meiri hlutans á því að fjalla um óvissuna vegna jarðhræringa á Reykjanesskaga og síðan er fjallað um að mikilvægt sé að fara í mótvægisaðgerðir og stórauka áherslu á forvarnir þegar kemur að náttúruvá. Öllu þessu er ég hjartanlega sammála en því miður virðist alveg skorta á að meiri hlutinn sé að setja sérstakt fjármagn í að byggja upp áfallaþol samfélagsins til lengri tíma. Það er von mín að þarna sé hægt að bæta úr enda nokkuð fyrirséð að við sem þjóð þurfum á næstunni ekki einungis að eiga við aukna eldvirkni á Reykjanesskaga heldur einnig takast á við auknar afleiðingar loftslagsbreytinga. Í öðru lagi tel ég að það fjármagn sem ætlað er til Úkraínu á næsta ári sé verulega vanmetið. Jafnvel þó að stríðinu ljúki á morgun er mikið uppbyggingarstarf fram undan og við Íslendingar komumst ekki hjá því að taka virkan þátt í slíku. Að sama skapi er ekkert fjármagn eyrnamerkt í að takast á við afleiðingar hinna skelfilegu átaka í Miðausturlöndum en þar þurfum við Íslendingar einnig að leggja okkar af mörkum. Í þriðja lagi er sorglegt að sjá að stuðningur ríkisins við starf Samtakanna '78 er smánarlega lítill á tímum þar sem verulegt bakslag hefur orðið í réttindabaráttu hinsegin og kynsegin fólks. Sem sú þjóð sem hefur stigið hvað lengst í þessari baráttu er mikilvægt að við stöndum þétt við bakið á þeim sem finna hvað mest fyrir þessu bakslagi. Samtökin '78 reka ótrúlega mikilvæga og öfluga ráðgjafarþjónustu sem ásóknin hefur stórlega aukist í eftir að bakslagið reið yfir. Þar hefði ég viljað sjá stjórnvöld taka mun virkari þátt. Ég treysti á það að stjórnarþingmenn sýni stuðning sinn í verki þegar kemur að þessari baráttu. Nýlega urðu lyklaskipti í fjármálaráðuneytinu en flest af því sem hér er rætt var þegar meitlað í stein þegar nýr ráðherra tók við lyklunum.

Ég skora því á hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra að sýna sama samstarfsvilja þegar kemur að því að takast á við þá efnahagskrísu sem við stöndum frammi fyrir, að vera tilbúinn til að hlusta á hugmyndir annarra flokka, að vera tilbúinn til að aðlagast breyttum tímum og að finna hinn gullna meðalveg sem tryggir betra samfélag fyrir alla.